Na redu je točka dnevnog reda kao što je najavljeno. - Polugodišnje izvješće Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2009. godine, predlagatelj: Hrvatska narodna banka Hrvatska narodna banka podnijela je ovo izvješće na temelju članka 62. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za razvoj i obnovu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Relja Martić viceguverner Hrvatske narodne banke. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Svjetska kriza koja je u punoj mjeri buknula u jesen 2008. godine najprije je zahvatila financijska tržišta. Val krize se smjesta osjetio i kod nas padom indexa i povlačenjem štednje i depozita iz banaka i investicijskih fondova. HNB je tada bez oklijevanja djelovanja kontraciklički. Bilo je presudno spriječiti gubitak povjerenja štediša u bankovni sustav, spriječiti tečajnu krizu i zadržati vjerodostojnost monetarne politike. Promptno je ukinuta granična obvezna pričuva a slijedilo je i smanjenje stope obvezne pričuve, smanjenja je stopa minimalnih deviznih potraživanja, proširena je dozvoljena otvorena pozicija a HNB je bila aktivna i na deviznim tržištima. Istovremeno i banke su aktivirale svoje inozemne kratkoročne izvore. Rezultat svega toga bilo je u vrlo kratkom roku oslobađanje ogromne likvidnosti od oko 4 milijarde eura ili gotovo 8% bruto domaćeg proizvoda i time je zadržano povjerenje u sustav, u domaću valutu, osigurana je eksterna likvidnost zemlje ali i mogućnost nesmetanog financiranja državnog proračuna. Zašto smo uopće mogli djelovati kontraciklički? Jednostavno zato što je bankovni sustav imao dovoljno rezervi. Niz smo godina upozoravali na neodrživost rasta zasnovanog na domaćoj potrošnji financiranoj inozemnim zaduživanjem i u tom smo razdoblju, razdoblju vrlo snažnog kreditnog rasta nametali bankama niz ograničenja koja su na kraju rezultirala formiranjem vrlo velikih rezervi likvidnosti i velikim dokapitalizacijama. Tako je bankovni sustav u tim naglo izmijenjenim okolnostima ostao stabilan a također bio je dobro pripremljen i za ono što je slijedilo i što se konačno dešava i dan danas. Bio je dakle pripremljen za naknadni postupni rast nenaplativog dijela aktive što neizbježno dolazi s padom gospodarske aktivnosti i zadržavajući u takvim uvjetima tokom cijelog razmatranog razdoblja zadovoljavajuću adekvatnost kapitala. Financijski sustav je izdržao, međutim svjetska kriza je u nastavku teško pogodila i razgolitila probleme realnog sektora. Početkom godine gospodarska aktivnost se praktično strmoglavila. U prvom kvartalu negativna stopa rasta BDP-a iznosila je 6,7%, u drugom 6,3%. Taj snažni negativni udar došao je sa tri strane. Prvo, uslijed snažnog pada gospodarske aktive u cijelom okruženju i u nizu zemalja s kojima imamo razvijene vanjsko-trgovinske odnose došlo je do snažnog pada inozemne potražnje. Realni proizvod, realni BDP je u prosjeku u Europskoj uniji pao za oko 5% a realni pad našeg izvoza kao komponente hrvatskog BDP-a iznosio je 14,2% u prvom i 19,8% u drugom Drugo, pala je osobna potrošnja naglo odmah za 9,9% u prvom i 9,4% u drugom kvartalu sve u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Treće, nakon niza godina prvi puta su bile zabilježene i negativne kvartalne stope rasta investicija od 12,4 i 12,7% u prvom i drugom tromjesečju. Prema proizvodnoj metodi obračuna BDP-a pad bruto dodane vrijednosti u prvom polugodištu 2009. iznosio je 4%, dakle bio je nešto, zapravo za jednu trećinu niži od pada BDP-a jer je u istom razdoblju zabilježena snažna kontrakcija indirektnih poreza. Stopa promjene bruto dodane vrijednosti bila je negativna praktički kod svih djelatnosti osim kod poljoprivrede, kod usluga financijskog posredovanja i usluga javnog sektora. Kod industrije pad je iznosio 9,4%, kod građevinarstva 2,5% a kod trgovine čak 15,8%. Utjecaj prelijevanja nepovoljnih gospodarskih kretanja na pokazatelja tržišta rada pojavljuje se ipak s određenim vremenskim pomakom pa je tekst približavanjem kraja ovog razdoblja bivao sve očitiji i snažniji. Na kraju lipnja bilo je nezaposlenih oko 11% više nego na kraju lipnja godinu dana prije. Kod plaća su se negativni trendovi očitovali s još većim vremenskim pomakom, zapravo plaće isplaćene tijekom prve polovice prošle godine i nadalje bilježe rast na godišnjoj razini i s obzirom na rast cijena kretanje nominalnih plaća i zaposlenosti može se procijeniti da je realna masa plaća u prvom dijelu godine još uvijek nije bila niža od mase plaća u prvom dijelu 2008. To ukazuje da je na nagli pad potrošnje posebno snažno utjecala zapravo psihologija, utjecao je strah od budućih kretanja i pesimizam te djelom efekt bogatstva zbog pada vrijednosti imovine i donekle stagnacija bankovnih kredita danih stanovništvu što se također dobrim djelom može pripisati pesimizmu tj. manje sklonosti za uzimanjem kredita. U takvim uvjetima inflacijski pritisci bili su relativno slabi i ustvari došlo je do smanjenja godišnje stope inflacije potrošačkih cijena sa 2,9% u prosincu na 2,1% u lipnju što je međutim pretežno bio rezultat baznog razdoblja jer kumulativno u prvih šest mjeseci prošle godine cijene su ipak porasle za 2,9%. Dakle, za centralnu banku održavanje niske inflacije nije bio u središtu pažnje, nije bio problem ali je zato poseban izazov od izbijanja krize pa sve do sredine prošle godine predstavljalo osiguranje eksterne likvidnosti zemlje i stabilnost tečaja koji je bio pod snažnim utjecajem i snažnim pritiskom ne samo zbog inicijalnog odlijeva deviza i zatim otežanog eksternog financiranja nego možda još i više i zbog očekivanja i spekulacija određenih subjekata na financijskom tržištu. K tomu, u 2009. godinu poslovne su banke ušle sa vrlo velikim viškom kunske likvidnosti pa su se tako spomenuta očekivanja i lakše pretočila u deprecijacijske pritiske. Stoga je HNB nakon smanjenja stope obvezne pričuve sa 17 na 14% čime je bilo oslobođeno 5,9 milijardi kuna i 350 milijuna eura, u siječnju 2009. povećao devizni dio obvezne pričuve koji se izdvaja u kunama sa 50 na 75% i time je iz sustava povučeno 5,9 milijardi kuna, ali je i oslobođeno daljnjih 810 milijuna eura. Zatim je početkom veljače Središnja banka spustivši stopu minimalno potrebnih …/Govornik se ne razumije./… sredstava sa 28,5% na 25% dodatno poboljšala deviznu likvidnost banaka za oko 840 milijuna eura. To smanjenje bilo je usklađeno s planiranim zaduženjem države kod domaćih banaka. Međutim, potražnja za devizama domaćih sektora bila je i znatna, a međunarodno financijsko tržište je ne zatvorena ne zatvorena ali teško dostupna i nepovoljna i zato je HNB još jednom spustila minimalno potrebna devizna potraživanja sa 25 na 20% i time je tada oslobođeno milijarda i 250 milijuna eura. Osim toga, i najveća dopuštena otvorena devizna pozicija banaka povećana je sa dotadašnjih 20 na 30% jamstvenog kapitala. Navedenim promjenama instrumenata u prvom tromjesečju prošle godine HNB je kumulativno oslobodila 3 milijarde eura, a intervenirala je i na deviznom tržištu i time je uravnotežila deviznu ponudu i potražnju i naposljetku zaustavila spekulacije i slabljenje tečaja domaće valute. Osim toga, sa bankama je bio ugovoren jedan devizni i tim ugovorom je HNB omogućio bankama da u zalog od 261 milijun eura pribave milijardu za kreditiranje države. Upravljanje kunskom likvidnošću na otvorenom tržištu tzv., prije svega na obrnutim repo aukcijama, podupiralo je devizne operacije i također je bilo u funkciji stabilizacije prekomjernih fluktuacija tečaja. Kao rezultat tih operacija primarni novac, to je novac koji Središnja banka direktno u prvom je polugodištu porastao za 11% na 55 milijardi kuna, dok su se bruto međunarodne pričuve na kraju lipnja praktički vratile na razine sa kraja 2008. godine. I to pokazuje da je monetarna politika u ovom razdoblju bila kontraciklička i ustvari ako to standardni neki statistički podaci ne podaci ne potkrepljuju, bila vrlo ekspanzivna te da kreditna kretanja nisu bila rezultat smanjene likvidnosti bankovnog sustava. Krediti banaka stanovništvu su se u tom razdoblju blago smanjila, krediti poduzećima su skromno porasli, a krediti državi su porasli za preko 20%. Kontrakcija manjka u platnoj bilanci u takvoj situaciji bila je normalna i očekivana. Pad izvozne potražnje doveo je naglo do pada proizvodnje, pad proizvodnje doveo je do pada uvoza, posebno uvoza opreme i repromaterijala, a na pad uvoza dodatno je djelovao i pad domaće potražnje. Izraženo u eurima, uvoz robe se smanjio za preko 27%, a izvoz za 18,7%. Manjak robne razmjene smanjio se za više od trećine. Ukupni manjak tekućeg računa platne bilance u odnosu na isto razdoblje 2008. u prvom polugodištu smanjio se za čak 38%. U isto vrijeme inozemni dug se usprkos bitno pogoršanim uvjetima na svjetskom financijskom tržištu povećao, ipak znatno manje nego u ranijim razdobljima i u istom razdoblju 2008. povećao se za oko 1,5 milijardu ili 3,7%. Kao što je rečeno, eskalaciju financijske krize banke su dočekale s visokim pričuvama i uz navedene mjere HNB-a i povećanje osiguranog dijela štednje bila sačuvana njihova stabilnost. Međutim, u poslovanju banaka tijekom cijele prve polovice godine rasle su poteškoće u naplati dijela dospjelih potraživanja, kao i porast loših plasmana iz čega je proizašla i znatno niža dobit nego u istom razdoblju 2008. godine, pogotovo zbog povećanih rezervacija. Ali je porastao i broj banaka koje su poslovale s gubitkom. Udio loših kredite se povećao sa 4,9% u prosincu 2008. na 6% na kraju lipnja 2009., a broj banaka koje su zabilježile gubitke se povećao sa 7 na 10. Međutim, stopa adekvatnosti kapitala se u prosjeku ustvari povećala i to na 15,9% što je zaista znatno iznad zakonskog minimuma i to zahvaljujući povećanju kapitala s osnove za državne dobiti, nešto manje novim dokapitalizacijama te restrukturiranjem imovine, pri čemu je snažan rast kredita državi povećao udio nerizične u ukupnoj imovini i time podigao izračun adekvatnosti kapitala. Ovo je sasvim kratka rekapitulacija onog što se dešavalo u prvom dijelu prošle godine. Središnja banka je dakle reagirala odmah za naše uvjete zaista velikim sredstvima likvidnost i solventnost banaka je očuvana, a li je njihova funkcija financijskog posrednika bitno reducirana. Na samom početku godine došlo je do naglog dubokog pada gospodarske aktivnosti. Taj se pad tokom polugodišta nije dalje jače produbljivao. Gospodarstvo u nastavku stagnira na toj nižoj razini, a pokazatelji na tržištu rada s vremenom se sve više pogoršavaju. Taj naš problem nije stvorila svjetska kriza, ona ga je ogolila i potencirala. Ne može se riješiti jednostavnim poticanjem potrošnje i preslikavanje recepata iz nekih drugih gospodarstava koja su u krizu ušla sa sasvim drugom makroekonomskom situacijom i koja su prvenstveno bila orijentirana na spašavanje banaka novcem poreznih obveznika, što mi nismo trebali, i ponegdje poticanjem potrošnje za domaću proizvodnju, što mi u danim okolnostima ne možemo. Samo poticanje potrošnje kod nas bi dovelo do širenja deficita tekućeg računa platne bilance, dovelo bi do širenja deficita proračuna, do daljnjeg ubrzanog rasta vanjskog duga jer se ti deficiti od nekud i s nečim moraju pokrivati, do vrlo izvjesnog smanjenja rejtinga u neinvesticijski, spekulativni rang i to u uvjetima još nesigurnog i skupog pristupa inozemnim, danas vrlo nervoznim financijskim tržištima. Problem bi eskalirao ponovno u vrlo bliskoj budućnosti na višoj razini i uz veće i teže posljedice. Pogledajmo uostalom što se dešava u nekim zemljama u euro zoni koje su rasle po sličnom neodrživom scenariju. Nama u stvari treba rast štednje i smanjenje razlike između domaće štednje i investicija i usmjeravanje investicija u ono što daje brze izvozne rezultate. Jednostavno, sad se pokazuje koliko je potrebno inzistirati na modelu održivog rasta. S ovim dosadašnjim je gotovo i pred nama je razdoblje nužnih i dugo odgađanih snažnih strukturnih promjena. Hvala lijepo.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 Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani vice guverneru, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 49. sjednici održanoj 10. veljače 2010. godine polugodišnje Izvješće Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2009. godine i to kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnika Hrvatske narodne banke istaknuto je između ostalog u kojim sve okolnostima se odvijala poslovanje Hrvatske narodne banke i provodila monetarna politika i skrenuta pozornost na prelijevanje svjetske ekonomske krize i na hrvatsko tržište, na hrvatsko gospodarstvo. Isto tako istaknuto je da je došlo do problema u naplati potraživanja banaka, da je došlo do povećanja inozemnog duga i to ponajprije zbog zaduženja trgovačkih društava kod inozemnih banaka ili kod povezanih društava u inozemstvu, ali da je istodobno došlo do blagog smanjenja obveza središnje države za 69 milijuna eura u ukupnom dugu. Isto tako, istaknuta su mnoga nepovoljna gospodarska kretanja tako da je i pad BDP-a u prvom polugodištu iznosio 6,2% u Republici Hrvatskoj. U odnosu na euro zonu malo više jer je u euro zoni u istom razdoblju nešto više od 4% bio pad BDP-a. U raspravi na odboru je prihvaćeno sve, izvješće izvješće predstavnika Hrvatske narodne banke, ali je i ukazano na nekoliko problema u bankarskom sustavu i gospodarstvu Hrvatske. Pohvaljeno je smanjivanje stope obvezne pričuve nakon toliko apela u javnosti da se počne s tom regulatornom mjerom. Ali isto tako je izraženo mišljenje da nije dobro unificirano smanjenje tih stopa obvezne pričuve, nego da je potrebno selektivno smanjivanje stopa obvezne pričuve kako bi se stimulirala proizvodnja, a destimulirali kreditni plasmani u rizične plasmane pogotovo u špekulativne svrhe na tržište kapitala. Naime, po mnogima u odboru je neprihvatljivo da se smanjuje stopa obvezne pričuve na izdvajanja na kreditne plasmane razumije./... kredita ili kupnju dionica i poslovnih udjela drugih poduzeća u istoj mjeri kao što se smanjuje i za kreditne plasmane za proizvodnju i investicije ili završetak postojećih investicija. Dakle, na odboru je podržano smanjenje stopa obvezne pričuve. Dapače, još žurnije pogotovo smanjenje na dva posto za proizvodnju i poticanje gospodarskog rasta. Ali ne smanjivanje stopa obvezne pričuve na kreditne plasmane koje nisu vezane za investicije i proizvodnju. Isto tako, na raspravi na odboru iznijeto je mišljenje potrebnijeg izravnijeg nadzora u bankarskom sustavu, da je potrebnije što više izravno nadzirati ukupnu aktivu poslovnih banaka. U Izvješću je iskazano da je obuhvaćeno 11 banaka u izravnom nadzoru koji čine određeni postotak ukupne aktive ukupnog bankarskog sustava. Ali je u raspravi na odboru istaknuto da nije nije baš dobro kad se kaže samo da ukupna aktiva tih banaka čini određeni postupak ukupnog bankarskog sustava nego bi bilo poželjnije kad bi se u izvješću vidjelo koliko posto ukupne aktive svake banke prekontrolirano izravnim nadzorom, a ne koliko aktiva te banke čini ukupnoj aktivi bankarskog sustava. Isto tako, u raspravi na odboru smo se osvrnuli na nelikvidnost bankarskog sustava. Na odboru je iznijeto mišljenje da nije prihvatljiva tvrdnja da se povećala nelikvidnost bankarskog sustava. Dapače, to je se krajem godine i pokazalo koliko je bankarski sustav likvidan i koliko ima viška tih vrijednosnih sredstava. Ali banke u ovoj krizi su povećavale likvidnost, a smanjivale kreditnu aktivnost. Isto tako, u raspravi na odboru u kojem je sudjelovao i predstavnik udruge banaka gospodin Bohaček koji je član odbora, iznijeto je mišljenje da pojava visokih pasivnih kamatnih stopa koja se već duže vremena zadržala u bankarskom sustavu i u gospodarstvu Hrvatske apsolutno neprihvatljiva pojava. Ne samo da je neprihvatljiva. To je i društveno i ekonomski štetna pojava u Republici Hrvatskoj i to je jedinstven stav odbora, jedinstven stav svih članova odbora i vanjskih i redovnih. S tim se složio i predstavnik udruge banaka, pa je zaključak odbora, odnosno razmišljanje na odboru, ako je to štetno, a je onda treba u tom nešto i poduzeti da se takve pasivne kamatne stope više ne održavaju. Razmišljanje je da Hrvatska narodna banka treba uvesti regulatorne mjere, stopu obvezne pričuve na

regulatorne mjere, stopu obvezne pričuve na sve depozite na koju poslovne banke daju pasivnu kamatnu stopu iznad 3 odnosno isto tako uvoditi selektivnu. Što je veća kamatna pasivna stopa, veća stopa obvezne pričuve. Time bismo eliminirali da banke same sebi stvaraju dodatne troškove, potičući one koji su ionako iskoristili ovu krizu, koji su u svoje ruke preuzeli ogromnu financijsku, snažnu financijsku polugu, drže desetke milijardi kuna zarađenih i ostvarenih profita u ovim teškim vremenima i na njima ostvaruju kamatnu stopu od 7%. Na tomu se natječu banke tko će veću kamatnu pasivnu stopu platiti i to je jedna nepoželjna pojava kojoj treba stati na kraj. Isto tako u raspravi na odboru je pohvaljeno da je izravni nadzor banaka u ovom izvješću sadržajniji i upravljanje …/Govornik se ne razumije./… pričuvama nego u ranijim izvješćima, ali da zbog važnosti upravljanja međunarodnim pričuvama ipak treba malo više pozornosti obratiti način upravljanja međunarodnim pričuvama, po kojim uvjetima, u kojim bankama se drže depoziti i kako se ostvaruje prihod prihod na upravljanju međunarodnim pričuvama. I na kraju Odbor za financije i državni proračun je predložio Hrvatskom saboru zaključak da se prihvati izvješće, polugodišnje izvješće Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2009. godine. Hvala lijepa. **Bebić, Luka U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Hvala. Dame Ovo izvješće potvrđuje da je Hrvatska narodna banka kao središnja monetarna vlast u državi i u prvoj polovini 2009. godine bila na visini zadatka, da je dobro odradila svoju osnovnu zadaću, a to je održavanje stabilnosti cijena i ponovno se eto potvrdila kao najjači faktor održanja financijske sigurnosti naše zemlje u ovim kriznim vremenima. Za razliku od izvršne vlasti koja nije poteze monetarne vlasti popratila odgovarajućim mjerama fiskalne politike, ali nas je zato vrlo uspješno zaduživala. Još dok je hrvatska Vlada bila u fazi upornog negiranja krize, Hrvatska narodna banka je prvi udarni val krize uspješno amortizirala dobro vođenom monetarnom politikom, koja je rezultirala znatnim rezervama likvidnosti u bankarskom sektoru. I upravo su te rezerve korištene potkraj 2008. i početkom 2009. godine i neposredno doprinijele da gospodarski pad ne bude još veći od onoga što jest. Naravno Hrvatska narodna banka ne može popravljati onoliko koliko hrvatska Vlada može pokvariti. Nakon negiranja krize čime se izgubilo previše doista dragocjenog vremena, u drugoj polovici 2009. Vlada je teško stanje u gospodarstvu dodatno pogoršala nekim svojim, pod navodnicima antirecesijskim mjerama, kao što je uvođenje kriznog poreza na osobna primanja i povećanje stope PDV-a. Naime, glavni izvor gospodarskog rasta kod nas bila je domaća potražnja temeljena na rastu osobne potrošnje i investicija. Uvođenjem ovih novih poreza i povećanjem PDV-a osobna potrošnja smanjena je 17%, a investicijska 10%. Vlade i središnje banke nekih drugih zemalja istovremeno su donosile poticajne mjere monetarne i fiskalne politike, usmjerene prvenstveno na smanjivanje porezne presije i jačanje potrošnje, i tu se mjere dakako pokazale učinkovitima, tako da su se već sredinom 2009. godine u globalnoj ekonomiji počele pojavljivati prve naznake gospodarskog oporavka. Na žalost kod nas se gospodarska kriza produbljava. Ovoga trenutka bruto domaći proizvod u padu je više od 6%, vanjski dug iznosi 43 43 milijarde eura, dakle preko 300 milijardi kuna i gotovo je izjednačen sa bruto domaćim proizvodom. Unutarnja nelikvidnost je izuzetno visoka, dosegla je 27 milijardi kuna, a svakako najdramatičniji kumulativni pokazatelj teškog stanja u državi je brojka od 309 tisuća nezaposlenih, na žalost s tendencijom daljnjeg povećanja. Međutim, nije svima u Hrvatskoj jednako teško. Dok je gospodarstvu i građanima smrknulo, bankama je i dalje relativno dobro. Poslovne banke, mogli bismo reći i dalje kapitaliziraju hrvatsku krizu. Naime, iz izvješća Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2009. iščitavamo da su poslovne banke u tom razdoblju ostvarile operativnu dobit od 4 milijarde kuna, što u odnosu na isto razdoblje 2008. godine predstavlja povećanje od gotovo 11%. I s ovakvim rastom dobiti bankarska industrija je još uvijek vrlo profitabilna djelatnost unatoč izjavama Hrvatske udruge banaka, da profitabilnost banaka pada zbog visokog rasta kamatnih rashoda. Istina je, bankama se poput bumeranga upravo kroz visok rast kamatnih rashoda vratilo napuhavanje pasivnih kamata u sveopćoj jagmi za komitentima, odnosno njihovim novcem, o čemu je dosta opširno govorio predsjednik Odbora za financije. Eto nakon što je Hrvatska godinama bila svojevrsni Eldorado za bankare, sada je visok rast kamatnih rashoda pretvorio hrvatski bankarski sustav, unatoč još uvijek visokoj dobiti, u jedan od najmanje atraktivnih za ulaganja u Europi. No najvažniji razlog za nezadovoljstvo bankara financijskim rezultatima, nisu visoki kamatni rashodi, već su to trostruka povećana rezerviranja za gubitke. Prvenstveno zbog ekspanzije tih rezerviranja dobit prije oporezivanja manje je za 14% nego što je bila u prvom polugodištu 2008. godine. Najmanji pad dobiti pretrpjele su velike banke, negdje oko 10%, pri čemu treba naglasiti da velike banke ostvaruju čak 93% ukupne dobiti svih banaka. Nešto izrazitiji pad zabilježile su male banke 27%, a daleko najveći pad dobiti ima grupacija srednjih banaka, čak 58%. Ovako velike razlike u padu ostvarene dobiti po bankama, obzirom na njihovu veličinu imaju dakako i svoje razloge. Naime, upravo da bi smanjile rizike poslovanja, banke su svoju kreditnu aktivnost usmjeravale prema državi kao sigurnijem, poželjnijem klijentu u odnosu na gospodarske subjekte i u odnosu na građane kod kojih su zbog gospodarske krize teškoće oko povrata kredita bivale sve izrazitije. Tako su tijekom prvog polugodišta 2009. godine krediti plasirani državnim jedinicama povećani 49%, dok su istovremeno krediti trgovačkim društvima porasli tek za 0,3%, a krediti stanovništvu čak su i smanjeni i to za 2,7%. Samim time izmijenjena je i zastupljenost pojedinih sektora u ukupnim kreditima. Zastupljenost države porasla je na 12,7% ukupno danih kredita. Udio kredita trgovačkim društvima pao je na dosad najnižu razinu od 37,3% dok je udio kredita danih stanovništvu smanjen s 49,7 na 47,2%. Najvažniju ulogu u kreditiranju države imaju velike banke i zato su one pretrpjele najmanji pad dobiti. Grupa malih banaka primarno je orijentirana na kreditiranje trgovačkih društava dok srednje banke koje su pretrpjele najveći pad dobiti najveći dio svojih kredita plasiraju stanovništvu. Dakle, velike banke izabrale su državu, a malim i srednjim bankama ostali su oni rizičniji klijenti, gospodarstvo i hrvatski građani. Država se uvođenjem novog poreza na primanja i povećanjem PDV-a pobrinula eto za sebe, a gospodarstvo i građani očito se moraju snalaziti sami. Za razliku od Hrvatske druge su države respektirajući upravo činjenicu da žive od gospodarstva i da postoje radi građana svojim mjerama nastojale pomoći i gospodarstvu i građanima. U tim državama i banke su se povele za primjerom države pa su i one smanjivale i cijenu kreditima ili pak su olakšavale povrat kredita, pogotovo građanima koji su zbog gubitka posla ostali bez stalnih primanja. I klub SDP-a je, da podsjetim, također predlagao niz zakonskih prijedloga usmjerenih rasterećenju gospodarstva i očuvanju ugroženog standarda hrvatskih građana. Dio tih mjera, nažalost, još uvijek nije raspravljan u saborskoj proceduri, a onaj koji jest znamo kako je završio. Dakle, redom su svi zakonski prijedlozi odbijani. Da zaključim HNB je u ovoj recentnoj situaciji hrvatskom gospodarstvu doslovno bila pojas za spašavanje, Vlada mlinski kamen oko vrata.

da je HNB ostvarila svoj cilj monetarne politike za razliku od Vlade koja nije ostvarila ciljeve fiskalne politike i da je HNB spasila bankarski sustav. Temeljni ciljevi ekonomske politike, a to nije točno, su ostvarenje visoke stope zaposlenosti, visoke stope gospodarskog rasta, monetarna ravnoteža, ekonomska likvidnost, a samo je sredstvo održavanja stabilnosti cijene novca. Održanje stabilnosti cijene novca je sredstvo za postizanje svih ovih ciljeva, a s obzirom kakva nam je situacija u državi, a ekonomska politika je nedjeljiva ne može se govoriti o uspješnosti jedne politike, a o neuspješnosti druge politike. Ne može se govoriti o uspješnosti bankarskog sustava, a o neuspješnosti realnog sektora. Ekonomski sustav je jedinstven. ne može se zanemariti da je bankarski sustav spasila Vlada povećanjem osigurane štednje. Da nije bilo te mjere bankarskog sustava u Hrvatskoj danas ne bi bilo. Osigurana štednja je povećana 80%, a kolika je monetarna ravnoteža pokazuje podatak da je štednja porasla, a investicije pale. Toliko o monetarnoj ravnoteži. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. ono što je mene najviše iznenadilo u ovom polugodišnjem Izvješću za 2009. godinu je jedan podatak na strani 40., a on glasi: "Kamatna stopa poslovnih banaka", pa se onda kaže da "vagana kamatna stopa na kratkoročne kredite trgovačkim društvima bez valutne klauzule tako je porasla s 8,98% u prosincu 2008. na 10,25% u ožujku, dok je u lipnju 2009. iznosila 10,46% Vagana kamatna stopa na kratkoročne stanovništvu uključujući i obrtnike bez valutne klauzule iskazala je uobičajenu kolebljivost", zamislite termin kolebljivost "te je nakon rasta s 12,33% u prosincu 2008. porasla na 12,55% u ožujku 2009. do lipnja blago porasla za još 0,1 postotni bod na 12,61%." I onda se dalje kaže da: "slično se kretala i vagana kamatna stopa na dugoročne kredite trgovačkim društvima s valutnom klauzulom pri čemu je najprije porasla sa 6,92% u prosincu 2009. na 7,37% u ožujku 2009., a onda je u lipnju porasla na 7,85%. Tako je stopa tijekom drugom tromjesečja pratila opći trend porasta aktivnosti kamatnih stopa koje su tada dosegnule svoj višegodišnji vrhunac. Vagana kamatna stopa na dugoročne kredite odobrene stanovništvu nastavila je rasti te je u lipnju iznosila 8,36% nasuprot 8,25% u ožujku, odnosno 7,89% koliko je iznosila krajem prethodne godine." Eto, gotov citat iz ovoga godišnjeg izvješća HNB-a. Ako je tome tako, a očigledno da je tome tako, onda si postavljam pitanje pa tko pod pod takvim uvjetima u RH može još nešto raditi? Ako je tome tako onda se zašto uopće čuditi jednom totalnom krahu hrvatske ekonomije. Gospodin Marić je govorio o pasivnoj kamati koja je u Njemačkoj 2,5%. Čemu se onda mi trebamo čuditi što se je, ne znam, industrijska proizvodnja prepolovila, što je manja od predratne? Ili 2009. čak za 9,4% manja nego 2008. Čemu se čuditi što je trgovina zabilježila pad od 15,8% ili, pazite to nisam mogao niti zamisliti da će sadržavati ovo izvješće, još jedan podatak dozvolite da vam citiram sa str. 18. kaže se Bruto dodana vrijednost područja djelatnosti trgovine pod utjecajem snaženog pada potrošnje kućanstva u prvom polugodištu 2009. imala negativnu stopu od 15,8%“. Ali dobro to je sada manje bitno, onda se govori o hotelijerstvu pa se onda kaže: „Na pad dodatne vrijednosti u ovom području djelatnosti, znači kod hotelijerstva vjerojatno su utjecali smanjeni znaci poduzeća za troškove reprezentacije, te smanjena potrošnja stanovništva vezane uz ugostiteljske usluge itd.“. Ako je to primijetila Hrvatska narodna banka da se u ovoj zemlji čak na reprezentaciju manje jede, manje pije, samo se više u ovoj zemlji puši onda smo svi doista nadrapali. ili kako da kažem jasno lako je konstatirati ovo stanje, mi smo ovdje dobili u ovom Izvješću stotine tisuće brojka, lako je navoditi podatke iz ovog Izvješća, postavlja se uvijek pitanje što je činiti, i nema izlaza na žalost od danas do sutra. Treba vrijeme, treba optimizam, treba potaknuti investicije, potrošnju, proizvodnju, zaposliti ljude, vratiti kredite, za to treba vrijeme, jasno sve to što navodim, su manje-više fraze, mi ne znamo kako izaći iz krize, to treba priznati. I znate što je najveći problem danas, ma usuđujem se reći, nije ni nelikvidnost, nije ni dug unutarnji, vanjski, nema posla. Jednostavno nema posla, to je bit. Čitam danas u novinama da vis a vis izbjegavanja poreza taj iznos se već približava iznosu od 1,8 milijardi kuna. Ma budite uvjereni, nema tog poduzetnika koji je sve stekao svojim radom, koji je založio svu svoju djedovinu da ne bi platio porez, nego jednostavno u ovakvim vremenima i okolnostima jednostavno nema mogućnosti. Vlada, evo jučer se to dogodilo, ide sa onih 200 milijuna kuna kredita, banke sa 300 milijuna kuna, po stopi od 5 do 5,5%. To je pozitivno jasno, tko će to dobiti, gro će toga ići, ne gro, nego 20% kakvim onim jamstvenim fondom predviđeno za podmirenje postojećih kredita a preostali dio moći će se usmjeravati za plaćanje obveze prema državi. Nelikvidnost eto pratimo podatke 27 milijardi kuna u jednoj godini je skočila za 8,7 milijardi kuna što generira nezaposlenost na današnji dan od 18%, a vjerojatno do početka sezone ona će možda skočiti na 20%. Svi logično traže više iz proračuna državnog, gradskog, županijskog, s druge strane traži se da ti proračuni što je opet logično, budu što manji, ali se opet postavlja pitanje kako, ako je 87% 87% proračuna zadana kada samo za zdravstveni sustav treba osigurati ovakav kakav je, neću reći ni dobar ni idealan ni loš, 28 milijardi kuna, a doprinosa ostvarujemo 19,8 milijardi kuna, ili ako za isplatu mirovina trebamo 35,2 milijarde kuna, a od doprinosa ostvarujemo 19,8 milijardi kuna. Tko će reći u ovoj zemlji da treba manje bolnica, manje škola, manje mirovina, manjih plaća itd. I onda tko je za ovu situaciju u ovoj zemlji kriv? Pa svi, teško da nitko, svi i banke i Hrvatska narodna banka i Vlada, i lokalna uprava i samouprava i poslodavci itd. Jučer sam pročitao, nisam mogao vjerovati jedan, nije me ništa ni iznenadilo da budem iskren, jedan podatak da u Hrvatsku flotu u narednih godina ući će 22 nova broda i to je krasno. Od 22 broda 14 ih se gradi u inozemstvu uglavnom u Kini i Južnoj Koreji a svega 8 na domaćim navozima, što će reći da će u tom periodu 2011., 2012. Hrvatski brodari za gradnju svojih brodova u Kini i Južnoj Koreji morati izdvojiti ili iz zemlje iznijeti oko 600 milijuna dolara, najmanje 600 milijuna dolara. Jasno je protiv sam politike izolacionizma ali u ovo vrijeme možda oni koji su sve dobili kroz pretvorbu i privatizaciju mogli bi pokazati malo više patriotizma. Znači vrijeme je takvo da i u tim poslovima bi trebalo iskazati malo patriotizma jer na takav način funkcioniraju ekonomije u našem susjedstvu, ali da su prilike vjerojatno ozbiljne kao kao možda nikada do sada govori i podatak da je dobit po oporezivanju Hrvatskih banaka u prvih 6 mjeseci 2009. u usporedbi sa 2008. znači tim bankama pala je dobit za 14,3% ili 2008. za 6 mjeseci dobit je poslovnim bankama iznosila 2 milijarde 750 milijuna kuna, a 2009. 2 milijarde 357 milijuna 357 milijuna kuna ili tih 14,3% manje. Što još brine, još jedan podatak sa strane 78. u strukturi kamatnih prihoda od kredita promatrano po institucionalnim sektora najveći broj prihoda i nadalje se odnosio na stanovništvo 51,4%, ali se u odnosu na stanju na kraju prve polovice 2008. taj udio smanjio za 3,1%-tni visinom udjela u kamatnim prihodima od kredita slijedili su prihodi od trgovačkih društava 36,2% čiji je udio također smanjen za 0,3%-tna boda jedino povećanje udjela u ukupnim prihodima od kredita imali su prihodi od kredita danim državnim jedinicama i financijskim institucijama sa 6,6% na 9,3% odnosno 1,5 na 2,3%. ove podatke i to govorim krajnje ne cinično nego sad ozbiljno mogao bih sada kazati da nije dobro, nije dobro da i našim bankama u Hrvatskoj ne ide dobro, iako u usporedbi svim ostalim pravnim vjerojatno subjektima posluju neusporedivo uspješnije. Ako su i naše poslovne banke „u problemima“, čitamo i o podacima o otpuštanju zaposlenika itd., e onda neka se i oni i svi u Vladi i u Saboru zamisle kako je tek običnim građanima koji preživljavaju od prosječne plaće i kako je tim malim prije svega poslodavcima, ne onim velikim tajkunima koji su sudjelovali u pretvorbi. Čak bih se usudio kazati da je u ovom trenutku teže tim malim poslodavcima nego čak zaposlenicima koji rade kod njih ako ni zbog čega onda zbog činjenice što „odgovaraju cijelom svojom imovinom“. Što nam je činiti? Evo po riječima gospodina Rohatinskog deficit će u ovoj godini iznositi negdje 12 milijardi kuna, a zbog struktura dospijeća otplate i financiranja deficita treba se zadužiti, znači trebati će zaduživanje države od barem 40 milijardi kuna. Jasno da to nije sve. Kada gledamo i obveze prema inozemstvu u ovoj godini država, plus banke, plus poduzeća prema vani ili stranim partnerima trebaju vratiti preko 11, 12 milijardi eura. No još gore, a nisam slučajno spomenuo tu brodogradnju koja bi mogla biti tempirana bomba, što ako se aktivira koje jamstvo. Ja se nadam da neće. Ali čitam s druge strane danas, kako radnici 3. maja nisu dobili plaću i kako za danas ili za sutra najavljuju štrajk jer im Vlada nije osigurala jamstva od 250 milijuna dolara. Jasno kada govorimo o brodogradnji nemojte dirati Uljanik kada je riječ o pretvorbi i privatizaciji. Dozvolite mi ista tako gospodo da pokušam citirati dva pasusa iz mjesečnika "Banke" gospodina Rohatinskog. Kaže: "Pad depozitnog novaca i novčane mase u 2009. godini ne znači da je monetarna politika bila restriktivna, naprotiv bila je ekspanzivna kakva je trebala biti u uvjetima negativnog eksternog šoka, a pad novčane mase od 17% prije svega je odraz dubine krize u realnom sektoru" itd., itd. Samo da nam se ne dogodi upravo upravo bankrot nacionalne ekonomije. Ja sam još 2008. govorio možda i prvi da će kriza 2009. u zemlji biti bolna, ali da ćemo mi dno doživjeti pred sezonu 2010. No, ako se ne trgnemo sada 2011. vjerojatno će biti još i teža. Okrenut zemlju jasno je nije moguće od danas do sutra, treba vrijeme. Vjerojatno bi trebalo i decentralizirati Hrvatsku i dio odgovornosti prebaciti na niže subjekte ali treba i nešto htjeti, jer mi smo od 2000. do danas otjerali 5, 6 milijardi eura stranih investicija. Ništa nismo htjeli, nitko nije ništa mogao napraviti ili izraditi u Hrvatskoj itd. više ne ide. Danas smo došli u situaciju da nikoga nema tko bi ulagao u Hrvatsku, što će reći da ćemo se sutra jeftinije prodati. Mi moramo u gospodarstvu početi se oslanjati ne samo na velike tajkune, već i na one koji imaju 10, 20, 50 radnika, obrtnike, seljake, koji žive od svoga rada, koji znaju što znači život u ovim okolnostima. Njih treba uzeti savjetničke timove da kažu kako se oni nose sa problemima u ovim okolnostima. Oni veliki isto tako imaju problema, bez njih ne ide. Ali ovi mali ja vas uvjeravam imaju probleme i na kvadrat. Ako je nezaposlenost premašila 310 tisuća u 1. mjesecu, do kraja 5. mjeseca biti će 350 tisuća. Vanjski dug u 5 godina skočit će na 60 milijardi eura. I dosta je došlo vrijeme da se A što se tiče ovoga izvješća Hrvatske narodne banke treba ga prihvatiti, jer u ovom trenutku možda najveće povjerenje građani ali i ljudi iz politike nekako imaju prema guverneru i prema samoj Hrvatskoj narodnoj banci. Hvala. Dame i gospodo, po nekom našem planu mi bi danas raspravili osim ove točke dnevnog reda Izvješće o radu Državne revizije, potom ćemo preskočiti dvije točke jer nemamo uvjete za raspravu. Ovo Zakon o udžbenicima i Hrvatskom crvenom križu i onda bi prešli na 10. i 11. točku, interpelacijama Vlade jedna i druga. Znači, to bi bio plan danas ako ga budemo u stanju ili ako bude dovoljno vremena. A naravno ne možemo sa sigurnošću kazati jer ne znamo koliko će se javiti zastupnica i zastupnika u ovim raspravama. Gospođo Ingrid izvolite. Hvala predsjediče. Mislim da nije prilično s obzirnost interpelacija koje smo već i odavno postavili da o njima raspravljamo obnoć. Dakle, ako ste naumili ove naše dvije interpelacije koje smo veća davno predložiti, koje su uvrštene u dnevni red odavno, koje se stalno micalo i pomicale su se ove točke, da ... toga izvijestili da ćemo preskočiti ove dvije točke, a započeti s interpelacijama samo kako bi se rasprava o njima odvijala mimo znanja javnosti. Dobro, to je vaše mišljenje. Međutim, dvije točke dnevnog reda nemaju uvijete. Inače ja ne preskačem kao što znate i ne možete mi to prebacivati da ja sada preskačem točke dnevnog reda. Ako se ikada išlo po dnevnom redu i najavljivale točke dnevnog reda, onda je to u ovom zasjedanju Hrvatskog sabora. To se usuđujem reći, budući da sam 6 mandata tu u Saboru. Dakle, ako bi imali uvjeta da raspravimo, onda ne bi preskočili nijednu točku dnevnog reda. Pri tom točke dnevnog reda dođu onda kada dođu na red, a ne kada se nekomu svidi jesu li one jako važne ili su manje važne. Prema tome, mi idemo ove točke dnevnog reda mogu doći u tijeku dana ukoliko ne bude 30 prijavljenih za raspravu. A kako ćete vi predvidjeti kada će neka točka dnevnog reda završiti, kada recimo za neku točku se javi dva, a za neku 30 zastupnica i zastupnika. Tko je taj vidoviti koji može predvidjeti kada će pojedina točka u tijeku dana doći na dnevni red. ne mogu prihvatiti nikakve insinuacije ili neke takve pretpostavke koje bi željeli pokazati da se namjerno neka točka dnevnog reda usmjerava u ovom ili onom vremenu tijekom dana. ako mi ove dvije prve točke raspravimo do jedan sat, onda ćemo u jedan sat nastaviti s ovim točkama dnevnog reda. Dakle, nema nikakvog razloga da se u tom smislu jer onda bi svako mogao reći ova je moja točka dnevnog reda jako važna i nemojte molim vas da se ona raspravlja u večernjim satima. Prema tome, ide se po jednom redoslijedu i nikakvih namjera tu nema, bar što se tiče mene koji kada predložimo dnevni red nastoji da se ide po redu i da se ništa ne preskoči. Ukoliko bi se recimo uvjeti za raspravu o ove dvije točke dnevnog reda ispunili, to znači da odbori daju svoja mišljenja odnosno Vlada mi ćemo ih uvrstiti. Nema nikakvih problema. Dakle, dozvolite mi onda da nastavimo. Na redu je klub HDZ-a i gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovani viceguverneru, cijenjeni kolegice i kolege. Zbog dinamičnosti promjena u makroekonomskog okružju i sve izraženijih posljedica svjetske ekonomske krize rasprava o ovom polugodišnjem izvješću gubi malo na aktualnosti. Već danas su sasvim druge okolnosti bitno različite od onih koje se spominju u ovom polugodišnjem izvješću i za prvo polugodište 2009. godine. Vidljivo je da je na dan 30. lipnja 2009. godine pad BDP-a u euro zoni iznosio 4,8%, da je pad BDP-a u SAD-u bio 3,6%, u Japanu 7,4, u Hrvatskoj 6,5 a danas ili krajem 2009. su već bitno drukčiji pokazatelji. Negdje su već naznake i oporavka a negdje se i produbila kriza. Godišnja inflacija u lipnju iznosila je 2,1% a nezaposlenost 247 tisuća. Evo, šest mjeseci kasnije nezaposlenost je znatno porasla, prešla i 300 tisuća nezaposlenih. U ovom izvješću se spominje o nelikvidnosti bankarskog sustava a već na kraju godine službeno bankarski sustav je imao .../Govornik se ne razumije./... likvidnosti 4 milijarde kuna i 1 milijardu eura. Inozemni dug u prvih šest mjeseci se povećao za 1,5 milijardu eura, u drugom polugodištu još više ali znatno manje nego u istom razdoblju 2008. godine a središnji dug države se smanjio za 68 milijuna eura. Ono što je važno istaknuti koje su pojave nastupile na financijskom i bankarskom tržištu a koje nisu dobro došle za gospodarstvo, pogotovo za gospodarstvo u uvjetima recesije. Svaki udžbenik ekonomije sadržava rečenicu bar na jednom najmanjem mjestu da u uvjetima inflacije kamatna stopa raste a u uvjetima recesije kamatna stopa pada. To govore udžbenici ekonomi. Što se to događa u Hrvatskoj da je u suprotnosti sa ekonomskim zakonitostima da kamatna stopa u uvjetima recesije raste? Pokušat ćemo dati odgovor na ta pitanja. Jedan od naj po mom mišljenju i najbolji ekonomist svih vremena John Maynard Keynes je razmatrao mjere kako povećati nezaposlenost i kako uspostaviti monetarnu ravnotežu između štednje i investicija i rekao je da je ponudom novca najučinkovitija mjera, najefikasnija mjera kako povećati zaposlenost i kako uspostaviti tu ravnotežu. Što se događa na hrvatskom bankarskom tržištu, na financijskom tržištu da ta mjera ne donosi očekivane i poželjne rezultate? Maloprije sam kazao da se raspravljalo i na Odboru za financije i državni proračun. Podaci koji su ukazivali da se u ovom razdoblju štednja građana povećala 40%, štednja građana povećala 40%, osigurana štednja 80% a ukupni kreditni plasmani pali 1,2%. Očito da banke u ovim najtežim vremenima za hrvatsko gospodarstvo kalkuliraju, špekuliraju a usudio bih se reći i vrlo često zlorabe svoj privilegirani položaj. Banke, poslovne banke svugdje u svijetu, u cijelom gospodarskom životu svijeta bi trebale biti servis gospodarstva. Međutim, banke u Hrvatskoj nisu plasirale sredstva ponajprije zato što su imale načina kako nadoknaditi eventualne manjkove prihoda a te manjkove prihoda su nadoknađivali povećanjem kamatnih stopa na već odobrene kredite. Uvođenjem novih provizija, uvođenjem novih naknada na već otvorene račune i po već odobrenim kreditima. Da je to tako potvrđuje podatak da su ukupni kamatni prihodi uz smanjenu kreditnu aktivnost porasli sa 14 milijardi 888 milijuna kuna u 2006. godini na 18 milijardi 247 milijuna u 2007. godini, pa čak na 21 milijardu i 755 milijuna kuna u 2008. godini i po stopi godišnjoj ukupni kamatni prihodi su rasli od 18 do 22%. Istina je da su i ukupni kamatni rashodi rasli i to sa 7 milijardi na 11 milijardi. Ali zbog čega? Ponajprije zbog samo odluke tih banaka jer su one svjesno išle povećavati i pasivne kamatne stope na depozite koje imaju građani, trgovačka društva kod njih pa su se počeli natjecati, objavljivati oglase a vidimo da i ne prestaju sa oglašavanjem, da nude 7 ili više posto kamatu za depozit. Ja bih samo pitao sve nas zajedno a često smo i u inozemstvu kada je to jedna njemačka banka, primjerice njemačka banka ili austrijska banka na javnoj televiziji objavila oglas da tko donese štednju depozit milijun, 2 ili 5, ili 100 milijuna eura da će dobiti kamatu 5, 6, 7 ili 8%. To To je reklama za pasivne kamatne stope izjednačila se sa reklamama sa robom široke potrošnje. Pa ponuda za novcem nije gospodo potražnja za sladoledom. Ne možemo te dvije stvari izjednačavati i tome treba stati na kraj. Ukupni prihodi od provizija i naknada a često sam govorio ovdje kako su banke iskoristile ovu situaciju i uvele 13 različitih vrsta naknada. Sa prihoda od 3 milijarde i 600 milijuna kuna samo od provizija naknada povećao im se prihod na 4 milijarde i 343 milijuna kuna. Milijardu kuna samo povećani prihod na račun novouvedenih naknada i provizija. Pa zašto će onda odobravati nove kredite, izlagat se riziku kad imaju podlogu. Jučer sam dobio informaciju da je Splitska banka, spomenut ću ime, na nekoliko trgovačkih društava jednokratno, u jednom danu povećala kamate 2,5%. To je nešto alarmantno, treba reagirati na takve pojave. Ali zato kad Zagrebačka banka smanji nekomu 0,5% kamatnu stopu onda je na naslovnoj stranici jednog dnevnog lista kako je smanjila 0,5%, a što je prethodno dizala 3, 4% to nismo mogli nigdje pročitati. Ali zato možemo svaki dan, čak i u dnevniku gledati "90 sekundi" kako Zagrebačka banka posluje i kako na milijun i 50 tisuća računa samo povećanim uvedenim naknadama po 5 kuna stotine milijune kuna nanovo zarađuje i prihoduje. Kad se govori o neto dobiti mislim da se špekulira jako sa padom dobiti poslovnih banaka. Dovoljno je jedno knjiženje i i rezervacija da se umanji dobit za milijardu, dvije ili tri. Dobit banaka je smanjena sa 4 milijarde 694 milijuna na 3 milijarde i 400, ali treba imati na umu da su samo rezervacije 3 milijarde i 400 milijuna kuna. Što će se dogoditi kad te rezervacije eventualno budu naplaćena? A kako nas iskustvo uči vrlo često znamo, bili smo u situacijama da plasmani koji su procjenjivani apsolutno naplativima nisu nikada naplaćeni, a i oni koji su bili procijenjeni u C skupinu kao potpuno nenaplativi kasnije su se naplaćivali. Dakle, treba vrlo oprezno promatrati te podatke o dobiti i o rezervacijama, jer ne zanemarimo i činjenica da mnogima i odgovara u ovoj situaciji umanjiti i rezervirati, a nekima i odgovara zato što možda se time prikaže slabije poslovanje, a kad se to naplati onda će on ispast uspješniji i ostvarit će dobit. To se može iz vrlo uskih interesnih sfera špekulirati. Zato je dobro da nam Hrvatska narodna banka što izravnije i što češće nadzire sve poslovne banke, koliko je god to moguće, u što većoj mjeri. Jer nažalost, neugodno iskustvo nas je naučilo da ne smijemo vjerovati u potpunosti izvješćima poslovnih banaka. Trebamo vjerovati samo u potpunosti izvješćima koja su potkrepljena na izravnom nadzoru Hrvatske narodne banke. Zato i u ovim izvješćima i ja se nadam da će to biti u godišnjem izvješću sigurno obuhvaćeno, što detaljniji prikaz izravnog nadzora svih poslovnih banaka, koje poslovne banke i koliko aktive je obuhvaćeno izravnim nadzorom. Isto tako vjerujemo da će bit obuhvaćeno i izvješće koliko su poslovne banke poštivale odluke o propisanom održavanju stope likvidnosti i izdvajanju obvezne stope pričuve. Znamo da banke se toga baš često i ne pridržavaju. Mislimo da bi ili izvješće trebalo sadržavati takve podatke. Isto tako, s obzirom na sve češće spominjanje tzv. margin kredita mislim da u godišnjem izvješću bi trebalo i izvješće o takvim kreditima koje su poslovne banke su u ovim teškim vremenima tako rizične plasmane davale, komu su davale, pod kojih uvjetima, uz kakva jamstva, da bi ugrožavale bankarski sustav i cijelo gospodarstvo Republike Hrvatske pa pojedincima izlazile u susret. Prema mojoj skromnoj procjeni to je negdje 650 milijuna kuna, ali voljeli bismo kad bismo to mogli i pročitati. O pasivnim kamatnim stopama sam već govorio kao predsjednik saborskog Odbora za financije i proračun. To je apsolutno društveno i ekonomski nepoželjna pojava, ona je štetna i na nju može samo djelovati novo uvedena regulatorna mjera Hrvatske narodne banke i to doista više se ne smije s time čekati. Nedopustivo je da netko tko je ostvario profite od milijardu kuna dobiva sada kamatu od 7%, a da netko plaća na proizvodnju na kredit za dovršenje investicija kamatu od 11, 12 ili 13%. Potreban je selektivni pristup i u stopama obvezne pričuve, ali i u kreditnim plasmanima. Zašto pod istim uvjetima kreditirati, investicije i kupnju dionica. To u ovakvim uvjetima doista nije bitno. Kad se govori o tome je li jedna politika uspješna ili nije, nažalost gospodarska situacija u Hrvatskoj nije nama blistava. Ekonomska politika je jedinstvena, ekonomski sustav je cjelina, njega čini i realni i bankarski sustav i fiskalna i monetarna politika i ne ne može se govoriti o uspješnom jednom dijelu sektora, a neuspješnom drugom dijelu sektora. I za kraj i o kombinaciji fiskalne i monetarne politike, o njenoj harmoniji, njenoj koordiniranosti. Poznato je da imamo samo pet nota, ali njihovih je varijacija toliko da ih ne možemo sve ni čuti. Poznato je da je samo pet temeljnih boja, ali njihovih je varijacija toliko da ih je nemoguće sve vidjeti. Pet je i osnovnih okusa, Zaključite molim. **Marić, Goran (HDZ)** I samo su dvije makroekonomske politike, fiskalna i monetarna, a toliko je njihovih kombinacija da je pogrešno smatrati samo jednu kombinaciju jedino ispravnom, razumije./… učinkovitom i djelotvornom za svako makroekonomsko okružje i za recesiju u kojoj se nalazimo. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, viceguverneru, kolegice i kolege. Mi danas raspravljamo o Izvješću Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2009. godine i činjenica da svake godine raspravljamo o poslovanju, o Izvješću Hrvatske narodne banke dva puta godišnje – prvo za prvo polugodište i onda cjelovito godišnje. Drugim riječima, svake godine u dva navrata potenciramo sve pozitivne aktivnosti, pozitivne akcije, pozitivne mjere Hrvatske narodne banke. Ali istovremeno i svake godine dva puta godišnje dajemo primjedbe na određene mjere. Dva puta godišnje spominjemo i posebno naglašavamo pogubnost načina poslovanja i funkcioniranja poslovanja poslovnih banaka. 90% bankarskog sustava je u vlasništvu inozemnih vlasnika i sigurno da ti vlasnici imaju sasvim drugačiju politiku nego ju mi očekujemo, nego ju naše gospodarstvo očekuje. I u tom segmentu definitivno i konačno svi se slažemo sa tim da je uloga i funkcija Hrvatske narodne banke izuzetno značajna, izuzetno važna i ponavljam svake godine dva puta godišnje naglašavamo, potenciramo. Međutim koja je posljedica svega toga? Ne želimo u rad ulaziti i mislim da nema potrebe u ovom trenutku naglašavati važnost, kolega Marić je to u svom završnom dijelu u ime kluba HDZ-a vrlo lijepo rekao bit i značaj funkcioniranja i harmonije između fiskalne i monetarne vlasti. I činjenica je da u vrijeme ove svjetske ekonomske, prije svega financijske krize, upravo zbog špekulacija. A i u našem bankarskom sustavu sasvim sigurno ima špekulacija i prisutne su špekulacije. Činjenica je da je Hrvatska narodna banka odigrala jednu vrlo važnu ulogu u zadržavanju stabilnosti. I čestitke i guverneru, viceguvernerima, svima u Hrvatskoj narodnoj banci. Međutim, stanje u gospodarstvu, mogućnost u stvaranju nove vrijednosti, broj zaposlenih su konačni odraz ili broj nezaposlenih su konačni odraz uspješnosti i monetarne i fiskalne politike. I mislim da u kontekstu ne samo prošle godine 2009. Konkretno ovdje raspravljamo o Izvješću Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2009. ne samo u kontekstu 2008. nego u kontekstu svih godina do sad trebalo bi sagledavati uspješnost i monetarne i fiskalne politike, a koja se reflektirala u broju zaposlenih ili bolje rečeno u broju nezaposlenih u visini i veličini novostvorene vrijednosti itd. itd. Prema tome, mislim da jednu odgovornost prije svega u prikazivanju realnosti uspješnosti i monetarne i fiskalne politike mislim da je izuzetno nužna, da je potrebna i da u tom kontekstu bi trebalo gledati i uspješnost Hrvatske narodne banke u datom trenutku, ali istovremeno i uspješnost izvršne vlasti kad govorimo o fiskalnoj politici i u tom trenutku i svim onim trenucima do sada. Moja rasprava vezano na ovo Izvješće, Izvješće za prvo polugodište 2009. godine uz pohvalu na samu kvalitetu izvješća koje je uvijek standardno, standardno, kvalitetno potkrijepljeno sa razno raznim brojkama. Ali se potpuno pridružujem stavu i razmišljanju kolege Marića da uz godišnje izvješće očekujemo daleko preciznije informaciju koju sasvim sigurno Hrvatska Jer ako nema onda nešto ne valja u sustavu, a iz kojeg izvješća bi se moglo vidjeti razvidno da li naše poslovne banke sa svojom ostvarenom dobiti ili prikazom ostvarene dobiti stvarno špekuliraju ili je ona realnost njihovog poslovanja na našem tržištu. Da je visoka zaduženost hrvatskog gospodarstva, a to je svima poznato da financijski rashodi koje hrvatsko gospodarstvo ima čine jedan znatan udjel u ukupnim rashodima hrvatskog gospodarstva i da hrvatskom gospodarstvu stvaraju izuzetno veliki, u stvari uzimaju, bolje rečeno uzimaju preveliki dio novostvorene vrijednosti gotovo cjelokupnu. Ali na žalost u zadnje vrijeme i više od novostvorene vrijednosti to je poznato. A isto tako je poznato i razvidno iz ovih izvješća da prema podacima Hrvatske narodne banke prosječna kamatna stopa hrvatskih poslovnih banaka u ožujku 2009. godine iznosila 10,25%, a isto tako je poznato da je to više nego u većini država u kojima monetarna politika u funkciji podrške održavanju i razvoju nacionalnog gospodarstva, o našem sustavu, da je prosječna kamatna stopa u euro zoni u ožujku 2009. bila 1,64, u Europskoj zajednici 1,95, u Češkoj Republici 2,49, Velikoj Britaniji 1,83, Poljska 4,3, Japan 0,62. To je poznato. A isto tako je i poznato da inozemne banke prema podacima koji su raspoloživi da su te inozemne banke i dalje nastavile snižavati kamatne stope pažljivo promatrajući zbivanja u svom gospodarstvu, pa su u svibnju te kamatne stope bile u euro zoni 1,28, Velika Britanija 1,53, Japan 0,53. I uspoređujući kamatne stope u hrvatskim poslovnim bankama može se uočiti da je prosječna kamatna stopa u hrvatskim poslovnim bankama bila 5,2 puta viša nego u ili čak 16 i pol puta viša nego u japanskim poslovnim bankama. I neću reći ništa novo, svima je poznato i to ne danas, ne od jučer već godinama da cijene hrvatskih proizvoda usluga su sve manje ili moglo bi se reći u ovom trenutku gotovo nekonkurentne na svjetskom tržištu, između ostalog i zbog prevelikih rashoda troška financiranja koja je posljedica poslovne politike naših Stoga bi s obzirom na mogućnosti hrvatskog gospodarstva, posebno odgovornosti prema tom gospodarstvu kamatne stope trebale biti niže. S druge strane, s obzirom na ekstremnu visoku …/Govornik se ne razumije./… poslovnih banaka, sniženje kamatnih stopa ne bi izazvalo poslovanje s gubitkom u hrvatskim poslovnim bankama, a odgovornost posebno s pozicije društvene odgovornosti bilo bi daleko snažnije i prihvatljivije kad govorimo o poslovnim bankama. Kad govorimo o kreditnoj politici, činjenica je i podaci to govore da gotovo sve poslovne banke, osim Hrvatske banke za obnovu i razvoj, već godinama namjerno zanemaruju kreditiranje investicija u hrvatsku proizvodnju, proizvodnu djelatnost, ja ponavljam namjerno, jer podaci o tome govore, nešto je o tome i kolega Marić govorio. tome što veličina ukupnih izvora financiranja bila dostatna za financiranje investicije, ali su pretežit dio plasmana usmjeravale na potrošnju građana i time su one doprinijele između ostalog velikom zaostatku u konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Banke su za financiranje investicija usmjeravale otprilike nešto više od 20% raspoložive domaće štednje i od 33 do nešto više od 50% deviznih financijskih izvora. Preostali financijski razvojni potencijal plasiran je stanovništvu za potrošnju i naravno državi za opću potrošnju. U bankarskom sustavu dakle bio je raspoloživi resurs ukupne štednje kojeg investicijska potražnja gospodarstva mogla apsorbirati u osjetno višem stupnju, ali je angažiran u potpuno druge svrhe, i to je dokaz da je poslovna politika banaka bila suprotna prije svega potrebama, a time i interesima ne samo razvoja nego i održanja na životu hrvatskog gospodarstva i ta politika bila je jedan od snažnih generatora rasta osobne potrošnje i nezaposlenosti. I u tom smislu postoji čitav niz argumenata u stvaranju cjelokupne slike i cjelokupnog mozaika za poslovanje hrvatskog gospodarstva, za vrlo lošu društvenu društvenu odgovornost u poslovanju hrvatskih poslovnih banaka, prisutno našem području. I sad dolazimo do jedne vrlo važne stvari, a to je pitanje, a već je nešto i rečeno u tom smislu, i o tome bilo rasprave i na Odboru za financije, to je pitanje kontrole, regulacije,

pored one osnovne funkcije, a to je kreatora monetarne politike da kroz svoju nadzornu funkciju a posebno kao regulator u sprječavanju prije svega špekulativnog poslovanja bankarskog sektora i umanjivanju moguće štete hrvatskom gospodarstvu kao rezultat poslovanja bankarskog sektora. Da bankarski sektor zloupotrebljava svoj položaj, svoju poziciju to je jasno svima, ništa novo, opće poznata stvar i mi u klubu Hrvatske narodne stranke upravo u tom segmentu podcrtavamo važnost, ulogu i odgovornost Hrvatske narodne banke u smislu stvaranja i ravnoteže s jedne strane, s druge strane i uvjeta da gospodarstvo u svim trenutcima i u zlatnim godinama, u onim popularno rečeno debelim godinama, i onim ostalim godinama, godinama krize da ima mogućnost održanja, razvoja i stvaranja nove vrijednosti. Ja želim samo spomenuti samo jednu stvar koja je po meni, po nama u klubu Hrvatske narodne stranke izuzetno bitna za naglasiti, a to je pitanje visine …/Govornik se ne razumije./… Hrvatske narodne banke. Činjenica da je ona povećana, činjenica da je ona daleko iznad uobičajenih u našem okruženju i činjenica da ima znatan utjecaj i na formiranje konačne kamate osnovnog bankarskog sektora, u vrijeme recesije i globalne krize centralne banke u našem okruženju su bitno snizile …/Govornik se ne razumije./… stope, pa kad govorimo o federalnim rezervama

I s obzirom da mi ističe vrijeme, želim reći još jednu činjenicu, a to je da u da u temeljnim zadacima federalnih rezervi piše jedna od činjenica koja je tamo definirana, a to je da federalne rezerve moraju poduzimati mjere za punu zaposlenost u Sjedinjenim

Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, viceguverneru, kolegice i kolege Hvala. Dame u sabornici da podnosi izvješće, odnosno da šalje one jake poruke koje tijekom cijelih prošlih godinu i pol, dvije dana šalje preko medija. Mislim da je ovo zbilja relevantno mjesto da se pošalje jedna jaka poruka, a poruka glasi otprilike ovako, ono što on govori je da skup politika treba biti gospodarski planirani kako bi se zemlja izvukla iz recesije i da nije dovoljno sporadično djelovati pojedinim zakonima kako bi se problem riješio. Mi smo svjedoci ovih dana da imamo prijedloge prvih konkretnih mjera koje je Vlada uputila godinu i pol dana nakon što je recesija uzela maha, ali ono što moramo napomenuti te mjere neće izvući hrvatsko gospodarstvo i te mjere neće preokrenuti negativne trendove u kojima se Hrvatska gospodarski nalazi. Znači, poruka treba biti gospodo treba donijeti konkretne gospodarske politike koje će sveobuhvatno pokrenuti hrvatskog gospodarstvo, izvući nas iz ovog gliba u kojem se nalazimo i na neki način ponuditi perspektivu hrvatskim građanima. Ono što je isto nemoguće, raspravljati o Izvješću za prvih 6 mjeseci, a cijela godina je istekla i moramo onda reći kakvi su rezultati aktualne godine, a ne ovih prvih 6 mjeseci. A rezultati su više nego pogubni za hrvatske građane i za hrvatsko gospodarstvo. Govorimo o padu BDP-a otprilike 6,5% i kada to kompariramo, netko je spomenuo u raspravi, sa zemljama EU to je otprilike 2% više nego što je u zemljama EU, a ne smijemo zaboraviti da su njihova gospodarstva visoko razvijena i da neke nisko razvijene zemlje u EU, kao što je recimo Poljska, ostvaraju čak i gospodarski rast u prošloj godini. Hrvatska će ostvariti gospodarski pad od 6,5%. Zbog čega je to tako? Postoje po meni 3 osnovna razloga. Prvi razlog je naravno pad izvoza i tu mogu prihvatiti da je razlog recesija u svijetu, normalno da izvoz pada, da nemamo gdje prodati svoje proizvode i usluge. Ali druga 2, puno važnija razloga, su prije svega pad potrošačkog optimizma, odnosno pad potrošnje u Hrvatskoj koji je iznosio prošle godine 15% i za to je direktno odgovorna ova Vlada. Ona je donijela zakone koji su uzeli hrvatskim građanima 2 milijarde kuna iz džepa i umjesto da donosi antirecesijske zakone ona je donijela prorecesijske zakone koji su još više produbili stanje recesije u Hrvatskoj. Ova Vlada je odgovorna što je pala potrošnja prošle godine za 15% u Hrvatskoj. Druga stvar, koja je isto vrlo, znači jedan od bitnih razloga zbog čega je došlo do gospodarskog pada je, pad poslovnog optimizma. Prije svega, nedostatak mjera, nedostatak pomoći gospodarstvu dovelo je do toga da poslovni dio Hrvatske, gospodarstvo, jednostavno dolazi u probleme. Na neki način država generira nelikvidnost u sustavu, nema konkretnih mjera da se pomogne da se u ovim teškim godinama poslovi održe. I normalno da je, s te strane, pao i poslovni optimizam, odnosno nije bilo mogućnosti da se razina, ja bih rekao, gospodarskog rasta u Hrvatskoj održi. Ono što je bitno također napomenuti, mjere koje danas i ovih dana smo svjedoci u Hrvatskoj su se u zemljama EU počele donositi prije godinu i pol dana. Prije godinu i pol dana su recimo Slovenija, Njemačka donosile slične mjere. Možda ne tehnički identične, ali i ne način na koji se pribavljao novac nije bio identičan. Mi novac nalazimo u okviru Hrvatske, a recimo Slovenija se zaduživala i deficit usmjeravala u pomoć ka gospodarstvu. Ali oni su to napravili prije godinu i pol dana i njihovi rezultati su pozitivni. Njihovo gospodarstvo se već počelo oporavljati i oni u ovom trenutku traže kako riješiti taj deficit, odnosno kako te mjere već polako izbacivati iz prakse u njihovoj zemlji. Radi se već, znači program je bio 5 milijardi eura pomoći slovenskom gospodarstvu, a oni su već konzumirali više od 60% tog iznosa. Znači, ono što drugi primjenjuju već godinu i pol mi smo tek počeli primjenjivati danas. Ono što se također mora reći da svatko tko bi razmišljao kako pomoći hrvatskom gospodarstvu pogledao bi di je najveći pad, odnosno odakle dolaze najveći prihodi? I činjenica je da za pad hrvatskog BDP-a pod pod navodnicima najodgovorniji pad potrošnje, odnosno pogotovo u turizmu gdje se to izražava sa preko 15%, odnosno pad u građevinarstvu. Znači, što smo mi napravili da zaštitimo hrvatski turizam? Da on održi prihode koje je imao godinu dana ranije, a ne da ima 15% manje prihode, odnosno čak milijardu i 200 milijuna eura na godišnjoj razini. Što predstavlja otprilike pola ukupnog pada BDP-a što će se desiti u prošloj godini. Napravili smo to da smo donijeli opet, reći ću, prorecesijske zakone, povećali PDV, uzeli građanima novac kroz krizni porez i gle čuda najviše je pala potrošnja u turizmu od naših turista, od domaćih turista. 10% manje dolazaka naših sugrađana je u prošloj godini bilo u turizmu. 10% hrvatskih građana zbog toga što je Vlada uzela taj novac, donijela, opet kažem, prorecesijsku politiku, je moglo otići i trošiti u turizmu. I zbog toga je taj pad u turizmu toliko velik. S druge strane, pad građevinarstva, čovjek bi pogledao i rekao: "da u građevinarstvu imamo veliki dio BDP-a" je bio 10%. I tek sada nakon opet godinu i pol, godinu i 7 mjeseci imamo neke prijedloge mjera koje su doduše, ja bih rekao, bačene ovako preko prsta i još se dorađuju, da se pomogne da se ova velika količina neprodanih stanova u građevinarstvu pokuša prodati. Znači mi, nažalost, u Hrvatskoj nemamo sustavnu politiku, nemamo uopće ideje kako izvući Hrvatsku iz ovog gliba. Ja tu ideju u ovoj Vladi ne vidim. Ne postoji ideja na koji način Hrvatskoj pomoći u recesiji. Postoje sporadični zakoni koji prvo, produbljuju krizu i to govore ne samo oporba nego i stručnjaci. To govore i savjetnici premijerke. Kolega vratite se molim vas na polugodišnje Izvješće Hrvatske narodne banke. **Maras, Gordan (SDP)** Tema je Izvješće Hrvatske narodne banke, a ne možete govoriti o izvješću ako ne ustanovite zbog čega su podaci iz izvješća takvi. Znači, to je sve povezano. Čak i savjetnici premijerke govore da su ti zakoni doveli do recesije i normalno da onda u izvješću koje nam je HNB ovdje podastrijela, gospodine potpredsjedniče, ne možemo imati bolje podatke. Ono što Hrvatskoj treba, kako Izvješće HNB sljedeće godine ne bi bilo ovakvo kakvo je ove godine i u prvih 6 mjeseci prošle godine, je dramatičan zaokret u gospodarskoj politici, strukturne reforme, smanjenje javne potrošnje, ali nažalost to ova Vlada niti želi niti može raditi. Vratili smo se gospodo u 2003. sa brojem nezaposlenosti, tisuća ljudi je bez posla, ako ovako nastavite ovu godinu ćemo se vratiti u 2000. kada je bilo 370, 380 tisuća ljudi bez posla. Znači vratili ste Hrvatsku 9 godina unazad, više ljudi ne radi sada nego što nije radilo tada. I to su rezultati koje moramo jasno ovdje reći, to su rezultati koji pišu ovdje u Izvješću i na neki način moramo na njih upozoravati. S druge strane volio bih da postoji volja i da se vidi smjer u kojem se cijela ta priča kreće, ali na žalost toga nema. I na žalost bojim se da će sljedeće Izvješće biti još poraznije nego što je ovo. Hvala lijepa. lijepa. Jedna replika i jedan ispravak. Ispravak gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Uvaženi zastupnik gospodin Maras je rekao da država generira nelikvidnost u sustavu. To zaista nije točno jer je Vlada krajem veljače 2009. godine u paketu antirecesijskih mjera između ostalog utvrdila obvezu osiguranja likvidnosti javnih poduzeća, a time i privatnih sektora, skraćenje rokova plaćanja javnih poduzeća te štednja na svim razinama u tim tvrtkama prema tome sigurno da država ne generira nelikvidnost sustava. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici Hrvatske narodne banke. Pa kolega Maras htio sam kroz institut replike da nešto kažem. Na žalost prema Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci, Hrvatska narodna banka nema obvezu voditi usklađenu politiku između monetarne i fiskalne vlasti. A kada mi raspravljamo u Hrvatskom saboru kojem jedino Hrvatska narodna banka odgovara onda bih ja postavio pitanje. U čijem interesu, dakle, je li u nacionalom interesu i koju grupu građana politika Hrvatske narodne banke podupire zadnjih 15 godina. Je li to podupire visoki kapital recimo u Republici Hrvatskoj i financijski sektor ili razvoj i zapošljavanje radnika svojom politikom. Drugo, da li ta politika Hrvatske narodne banke po našem mišljenju predstavnika građana u Hrvatskom saboru doprinosi da se u Hrvatskoj može bogatiti bez rada kroz financijski sektor. DA li je poslovanje u skladu sa moralom ili je smisao poslovanja maksimalizacija profita hrvatskih banaka. DA li je poslovanje hrvatskih banaka bez sustava i načela u nacionalnom interesu. Ako na ta pitanja odgovorimo onda bih mogao dati pozitivnu ocjenu poslovanju Hrvatske narodne banke svih 15 godina zadnjih, pa i ovom Izvješću, ali ako imamo negativne odgovore na ova pitanja onda koja je to svrha da banka pozitivno posluje a radnika sve više na burzi. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku gospodin zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo, gospodine Leko, vaša dvojba možda zahtjeva jednu širu raspravu za koju sada nemamo vremena, ali ono što je bitno Hrvatska narodna banka ne može ništa napraviti sama. Ona mora imati suradnju Vlade i mora imati suradnju korektne Vladine gospodarske politike. Na žalost te su radnje proteklih godina nema, nego uvijek HNB ulazi kao određeni spasioc koji intervenira da li sa tečajem, drži ga čvrsto da li sada kada otpušta novce da bi se mogli ovi krizni fondovi aktivirati. Ona samo dolazi kao neka vrsta spasioca.

Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, razmišljanja o ovom polugodišnjem izvješću Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2009. godine. Ali iskoristiti ću priliku, najprije ću gospodinu Marasu odgovoriti. Ako smo utvrdili da je pasivna kamatna stopa izvor velikih problema u bankarskom sustavu koji prouzroči visoke kamatne stope, a da je jeftin novac jedino efikasno sredstvo za podizanje proizvodnje, a što to treba Vlada učiniti da Hrvatska narodna banka uvede selektivnu mjeru. Ništa. Hrvatska narodna banka je jedina institucija u državi koja ima potpuno velika ovlaštenja i potpuno je neovisno tijelo. I da donosi mjere koje će poticati zaposlenost, koje će poticati gospodarstvo, koje će smanjivati razinu cijena, u njenim je rukama, samo što je nerazmjer između ovlasti i odgovornosti Hrvatske narodne banke, tu je ključni problem. I gospodine Leko niste u pravu, oprostite što moram kazati ali Hrvatska narodna banka ne odgovara Hrvatskom saboru, ona samo podnosi Izvješće Hrvatskom saboru, a to je razlika. to je razlika. Hrvatska narodna banka se prečesto ponaša kao promatrač, najčešće kao dijagnostičar, a kada će se ponašati da donese neku konkretnu mjeru u okviru svojih ovlasti koji će pripomoći zaposlenosti i porastu gospodarstva, koji će spriječiti da banke ovako posluju, ja sam konkretno govorio koje su to mjere. Jedino Hrvatska narodna banka može smanjiti pasivnu kamatnu stopu i zaradu onih koji su ionako zlouporabili položaj ili ostvarili ekstra profit. Ali ne treba nama izvješće HNB-a kao statističko izvješće, imamo mi previše statističkih podataka, imamo statistički zavod ne treba nam još jedan. Ali ono što često spominjemo, a to su ti špekulativni krediti, pa niti jedne riječi nema u ovom izvješću o špekulativnim kreditima. Tko je dobivao te imagine kredite, koliki su iznosi, kolika su bila jamstva, gdje je taj pregled, čak ni državni odvjetnik ne može dobiti taj podatak. Zašto? Zato što pojedinci su dobijali za špekulacije a proizvodnja i gospodarstvo zjapi i otpuštaju se radnici ali to sve nas treba brigati samo jednu instituciju uopće to se ne interesira. Pa proračun je nacionalni, platna bilanca je nacionalna, ekonomska politika je nacionalna. To je bilo, to je sada i to će biti. I to će biti kada uvedu i nadnacionalni euro. Svi ti problemi će ostati nacionalni. I ne može se nitko ponašati nadnacionalno. Izravni nadzor Hrvatske narodne banke je nužna. Stalno se podatak skriva koliko su aktive poslovne banke obuhvatili u izravnom nadzoru. A nema tri godine koliko ste koje banke obuhvatili izravnim nadzorom? Koje banke nisu održavale stopu likvidnosti? Koje banke nisu izdvajale obveznu stopu pričuve? A ima takvih samo nema u izvješću. Zašto nema u izvješću i detaljnije o međunarodnim deviznim pričuvama, o upravljanju? Zašto Slovenija sa duplo manjim pričuvama ostvari duplo veći prihod od Hrvatske narodne banke? Kod kojih banaka se drže pričuve? Koliko to središnje banke Europe po svom nalogu poslovnim bankama daju da u hrvatskim bankama drže depozit? Ni kune. A mi svoju ušteđevinu držimo pa čak i kod one banke koju tobože tjeramo da se ispriča za ono što je poduzimala, da se javno mora ispričati kako se ponijela u preuzimanju jedne naše banke, a mi kod nje držimo depozit. Koliko u izvješću kaže opravdava se kako banke imaju opravdanja za povećanje kamatnih stopa. Pa kaže da je to dugoročni izvori sredstva, da je manjak dugoročnih izvora sredstava. Pa nije točno. Sa 7 milijardi porasla dugoročni izvori sredstava na 11 milijardi kuna u pasivi. Popele su se sa 2,8 na 3% u ukupnim obvezama. Znači dugoročni izvori sredstava poslovnih banaka rastu. Kratkoročni izvori sredstava padaju sa 7 milijardi na 200 milijuna, zapravo manji su sa 2,4 na 2,2% u tim obvezama. Nema opravdanja nikakvih za povećanje kamata, dapače ima opravdanja za smanjenje i neka bude uzor. Primjerice što se događa u Španjolskoj gdje je primjer nekretninskog balona bio. Ali je banka i to njihova banka ... koja koja je jedina opstala nije u ovoj krizi morala biti sanirana, a snizuje kamatne stope, daje ... periode svima 2 godine, a onaj koji nije platio potraživanje do 18 mjeseci smatra se prvoklasnim klijentom, jer je situacija takva. A sada je kod nas postalo pomodno da čim netko nije 30 dana naplatio svoju potraživanje ili ratu za kamate, proglašava apsolutno nenaplativim potraživanjem s čime se iskrivljuje slika. Komu trebaju špekulativni krediti u Hrvatskoj? Nikom, osim pojedincima. Hrvatskom gospodarstvu ne trebaju. Hrvatska narodna banka treba uvesti 50% pričuvu na takve kredite, pa neka odobravaju banke. Ali onda pojedinac dobije 200 milijuna kuna i ne vrati, jer tamo je jednu svoju ledinu založio koja ne vrijedi ništa, ali zato trguje po Crnoj Gori i ostalima sa dionicama. Ne može se od svega dignuti ruke i nemamo mi odgovornosti nikakve. Onog trenutka kada sam kazao da je Hrvatska narodna banka na vrijeme reagirala, manje bi posljedice bile u Hrvatskoj poštanskoj banci. Od toga trenutka ja se više ne pozivam na savjete Hrvatske narodne banke. Ali je činjenica da je izostao izravni nadzor, jer da je bio izravni nadzor 2005., 2006., sedme kada su se ti kreditni plasmani događali, danas bi šteta bila manja. I ne može tu nitko izuzet iz odgovornosti Hrvatske narodne banke. Pa to joj je zadaća, to joj je posao. Ja tvrdim da afere Podravke ne bi uopće bilo da je Hrvatska narodna banka reagirala što je morala reagirati. A zašto? Pa ako je imala ograničenje rasta banaka 12% godišnje, a ima podatak da u jednom danu u jednoj sekundi jedna banka naraste više od 100%. A to je takvo crveno svjetlo da treba reagirati. Depozit se uloži u Varaždinsku banku, Podravka 290 milijuna kuna a temeljni kapital manji. Hrvatska narodna banka je morala iste sekunde dati nalog da se taj depozit vrati. Da se to vratilo afere ne bi bilo. I tu je izostao izravni nadzor Hrvatske narodne banke. I ja znam da poslije ovakvih govora slijede kritike na moj račun. Ali to je logično. Ali ako ste spremni jedino da izbjegnete kritike onda ne činite ništa, ne govorite ništa i budite ništa. A ja ne želim to biti. Hvala

Može učiniti dosta. Dat ću vam nekoliko primjera. Pasivne kamatne stope su visoke zbog toga što su visoke i kamate generalno. Ne bi se nikome isplatilo davati 6% kamate, a da ne može prodati novac sa 10%. Znači Vlada može donijeti lijepo porez na visoke kamate, smanjiti te kamate i onda će biti i pasivne kamatne stope manje. S druge strane, može smanjiti potražnju za novcem na tržištu. Prošle godine je Vlada bila izdašna u traženju novaca od hrvatskih banaka i stvorila je veliku potražnju za novcem i time isto tako dignula pasivne kamatne stope. Znači postoji mnogo načina. Može npr. dati gospodarstvu preko HBOR-a milijarde kuna, stvoriti više novca na tržištu nego što ga treba. I na taj način smanjiti pasivne kamatne stope. Znači postoje mnoge aktivnosti koje Vlada može poduzeti da bi se smanjile te stope. Ne samo HNB nego i vlada svojim postupcima. Ali nažalost Vlada ništ od toga nije napravila. I zato ja upozoravam da to mora biti kombinacija politike i HNB-a ali i Vlade koja ovih zadnjih dvije godine u situaciji recesije konstantno izostaje. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Maras vi od činjenica sukladno Nietzsheovom podučavanju interpretirate. Ali ja razumijem, jer od ovoga želite samo politizirati i skrenuti sve na Vladu. Međutim ovo je tema Hrvatska narodna banka i izvješće Hrvatske narodne banke. Ona je neovisno tijelo samostalno i provodi monetarnu politiku. U okviru monetarne politike je bankarski sustav i visina kamatnih stopa. odnosno na depozite, pasivnu kamatnu stopu banke plaćaju isključivo ne zbog Vlade nego zbog toga što imaju već postojeću platformu za povećanje troškova onima kojima su već dali kredite, jednostrano mijenjaju klauzule, uvode nove troškove, povećavaju kamatne stope i to mogu činiti samo zbog toga, zbog neselektivne politike instrumenata Hrvatske narodne banke jer je u Hrvatskoj narodnoj banci u njenim rukama su instrumenti kojima se regulira monetarna politika i regulira ponuda novca. Kako vi kažete neka Vlada preko HABOR-a plasira a istodobno optužujete Vladu da se previše zadužuje. Pa Hrvatska ima svoj novac, deponira, samo sa upravljanjem pričuvama treba znati tu ponudu novca regulirati da dođe do monetarne ravnoteže između štednje i investicija a to može se samo selektivnim mjerama. Dakle, ne brani nitko nego je dapače nužno da se uvede obvezna stopa pričuve na visinu iznad 3,5% kamatnu stopu na depozit, na pasivnu kamatnu stopu. jednostavno rješenje. Ja ne znam nijedno ekonomsko ni racionalni razlog zašto to nije tako i to jednostavno ne smije biti tako. Hvala. Poštovani potpredsjedniče, viceguverneru. Želim replicirati kolegi Mariću koji je rekao zaista točno da nema nikakvog opravdanja za povećanje kamata ali jednako tako svatko se ponaša onako kako može. Hrvatska narodna banka nije čardak ni na nebu ni na zemlji, ona je neovisna po zakonu ali Vlada itekako odlučuje odnosno i predlaže i pravila koja mi ovdje u u obliku zakona donosimo kako će se ponašati Hrvatska narodna banka. I ona se ponaša dobrim djelom zato što se i može, odnosno i same poslovne banke ponašati onako kako se ponašaju. Primjerice ovdje, mi od kad smo predložili upravo zakon o povećanju poreza na kamate na stambene kredite i ništa od toga. Evo, to je jedna od mjera koja bi spriječila upravo banke da se tako ponašaju. Izvolite, podižite kamate ali onda ćete platiti dvostruko porez pa ćemo vidjeti hoće li se to bankama isplatiti ili ne. Banke inače imaju povlašteni položaj u društvu. Sjetimo se samo ovrhe. Običan građanin ne može naplatiti ovrhu ali za banke to ide ekspresno putem fiducija. I fiducij ćemo ukinuti jer je to nešto što je alarmantno, nepravedno, ta nepravda vapi do do neba. Za jednu neotplaćenu ratu da se oduzima sve ono što je do sada bilo plaćeno. Pa to ni u starom Rimu nisu imali. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Antičević, kažete da Vlada treba uvesti porez na kamate na stambene kredite. Pa to bi samo poskupilo ionako već visoku kamatnu stopu i sve troškove. A ima jednostavno rješenje opet u okviru Hrvatske narodne banke koja to treba napraviti da stopu obvezne pričuve na stambene kredite smanji na 2% koliko je stopa u svim zemljama članicama Europske unije a da stopu obvezne pričuve na margin kredite poveća čak a ne da smanjuje sa 17 na 14, sa 14 na 13 i na stambene i jednokratno i univerzalno na sve vrste kredita. Ja govorim da samo selektivnom politikom i selektivnim pristupom Hrvatske narodne banke može se doći do smanjenja kamatnih stopa. I evo vrlo jednostavno rješenje. Zašto na stambene kredite i investicije nije stopa obvezne pričuve 2%? A da se čak i razina obvezne pričuve zadrži na istoj razini u apsolutnom iznosu poveća se na druge kredite, za obrtna sredstva ali za investicije, proizvodnju i stambene kredite mora biti 2% ako želimo dobro Hrvatskoj. Gospodin zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Mariću, ja se ne slažem da je izvješće u hrvatskom parlamentu "lar puer lar" diskusija, to ne može biti. to ne može biti. Drugo, tko formira hrvatsku monetarnu politiku ako ne Hrvatska narodna banka. Je li Hrvatska ima uopće interesa u monetarnoj politici? Pa ima, naravno. Ako je to već tako a Hrvatska narodna banka još ima škare i sukno da kontrolira sve banke a mi ovdje izražavamo svoje nezadovoljstvo sa načinom kako posluju hrvatske banke. Pa i da dozvolimo da je apsolutno samostalna monetarne politike ali ne može Hrvatski sabor reći da nije zainteresiran za banke za miloga Boga. Pa ne možemo se odreći poluge i reći da smo država a ne možemo nikako utjecati na hrvatske narodne banke ako se .../Govornik se ne razumije./... Ako ne možemo kroz raspravu zaključke o Hrvatskoj narodnoj banci kad raspravljamo izvještaje onda moramo naći načina da preko Vlade kroz zakonsku regulativu djelujemo na poslovanje komercijalnih banaka jer je očito da je njihov jedini interes za sada samo maksimalizacija profita radi se o još uvijek hrvatskoj da tako kažem kuni, ne radi se o euri nego hrvatskoj kuni, dakle nismo članovi Europske monetarne unije i nismo članovi Europske unije. Pa ne možemo se odreći tako elegantno, nismo odgovorni za monetarnu politiku ni poslovanje banaka. Onda zaista nema smisla da dolaze ovdje izvještaji Hrvatske narodne banke i da mi zaključujemo da je sve dobro. Pa zaključimo ono što mislimo da nije dobro zaključimo pa makar politički djelujmo na ponašanje. Hvala lijepo. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Leko da smo se mi odrekli kritike onda ne bismo sada ovako raspravljali. Nismo se mi odrekli rasprave o monetarnoj politici ali Zakonom o HNB-u su jasno definirane ovlasti HNB-a. Ja osobno samo tvrdim da u okviru svojih ovlasti HNB nedovoljno nadzire poslovne banke i da smo skupo platili cijenu takvog ponašanja prije deset godina i da ne bih želio da se ponovi takvo ponašanje, a evo ponovio se slučaj Hrvatske poštanske banke. Da ju se nadziralo a što je u njihovoj ne samo ovlasti nego i nadležnosti i obvezi. Ja tvrdim da nadzor banaka, sektor nadzora banka nedovoljno učinkovito i nedovoljno široko, nedovoljno duboko radi nadzor poslovnih banaka i prepušta im na njihovu volju raditi što čine i da moraju mijenjati regulatorne mjere kako bi spriječile banke da selektivno diskriminiraju hrvatski narod, da potiču pljačku a zatiru proizvodnju. To je diskriminacija. Ako predsjednik uprave banke može pojedincu koji se skriva stvarno kome su se dali ti krediti kao što još uvijek nismo saznali tko je menađerske kredite dobio, kome je dijelila Privredna banka menađerske kredite tako se ne zna sada tko je dobivao te margin kredite. 50 milijuna kuna dobije jedna osoba fizička margin kredita. Taj predsjednik uprave nije dao kredit nekoj proizvodnji, a to može samo izmijeniti monetarna politika. Ja inzistiram na tome i upozoravat ću da to jedino oni mogu i da to trebaju učiniti i da imaju efikasne mjere koje mogu u roku 24 sata promijeniti takvu situaciju. Hvala. Hvala, potpredsjedniče. Pa naime, kad raspravljamo o Hrvatskoj narodnoj banci onda zapravo treba uzeti u obzir dva bitna područja koja su u njezinom djelokrugu. To je s jedne strane stabilnost cijena, s druge strane nadzor. sam sigurna da je narodna banka učinila sve da bi jedno od tih područja izvanredno radila, dakle oko stabilnosti cijena, upozoravanje na ono što nas čeka, dakle upozoravanje da je kriza tu, da su njeni korijeni duboki, da se neće tako lako moći riješiti. Slažem se s kolegom Marićem da što se tiče nadzora da tu treba daleko više raditi. Upravo iz ovih iskustava velikih i malih bankarskih kriza koje smo imali u povijesti i ove najnovije, eto jedine banke koja je u državnom vlasništvu. Međutim, mi ne možemo amnestirati Vladu jer je i ona morala poduzimati određene mjere ako se to nije činilo kroz politiku Hrvatske narodne banke. Naime, ako Hrvatskoj nije u interesu štednja nego ulaganje onda država i Vlada mora voditi takvu poreznu politiku da destimulira štednju, a stimulira ulaganje. I upravo kroz uvođenje poreza na kamate, poreza na dohodak od kamata, dakle od kapitala na visoke kamatne stope, jer tko danas ostvaruje 6, 7% profita koliko možete vrlo sigurno dobiti u bankama ako stavite depozit. Dakle, ne možete tu amnestirati hrvatsku Vladu s time što bi ona kroz uvođenje takvih kamata dobila i prihod u proračunu. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Zgrebec, maloprije sam kazao da dodatni porez u uvjetima recesije su neprihvatljivi. Upravo vi kritizirate da ne treba dodatno opterećivati gospodarstvo. Porezom na kamatu povećavaju se troškovi. Čuo sam ja i za prijedloge od banaka da kažu smanjite stopu premije kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Pa što onda imamo time da manje u Fondu za osiguranja štednih uloga imamo manje. A ovdje bez ikakve štete i jedino u nadležnosti Hrvatske narodne banke sa najjednostavnijom mjerom da se osigura i stabilnost bankarskog sustava jer su to rizični plasmani, da se izdvoji što veća stopa obvezne pričuve i na rizične plasmane, a i na štednju iznad određenog postotka. A ja osobno mislim da je kamata na depozite iznad 3,5% u ovim vremenima neprihvatljiva i da je jednostavno za te kamate ako banke hoće davat veću onda izdvoje u obveznu pričuvu pri Hrvatskoj narodnoj banci. Uvijek se Hrvatska narodna banka i bori za pričuvu pa eto joj prilika nek uzme tu pričuvu. Ja ne vidim razloga zašto je neće uzeti. Jedino da ide na ruku bankama. Uvaženi kolega, rekli ste da ne bi bilo afere "Podravke" iako je bilo još niz afera, evo ja iz Đakova dolazim pa smo imali aferu "Đakovština". Da je Hrvatska narodna banka reagirala vjerojatno se ne bi to desilo, ali isto tako smatram da isključivi krivac za te afere nije Hrvatska narodna banka nego jedan ogroman utjecaj politike, odnosno političara koji su sjedili u nadzornim odborima, a sjedili su i u Vladi Republike Hrvatske. Isto tako, otvorili ste i pitanje Hrvatske poštanske banke. Također da je bilo nadzora, kvalitetnog nadzora Hrvatske narodne banke do toga ne bi došlo. Ali ponovno se vraćamo na utjecaj politike i otvara se jedno sasvim logično pitanje. Tko je ustvari i na čiju preporuku je direktor banke došao na to mjesto i kome je dao tih 70 milijuna kuna koji nisu imali uopće pokriće u svemu tome. A slažem se s vama potpuno da ove kamate koje sad imaju poslovne banke i koje su okrenute i prema građanstvu i prema privredi, jednostavno ih mogu nazvat deračinom i hrvatskog naroda i hrvatskog gospodarstva. To najbolje se pokazuje prije svega u izuzetno velikim tim kamatnim stopama koje guše i građane, ali isto tako guše i svaku mogućnost za oporavak gospodarstva. Najnoviji primjeri pokazuju da su te kamate sad pale sa 10 na evo prema ovom natječaju 4,93. Proveo sam i ja jedan takav natječaj, to je negdje na 5,03, ali tu su i dalje visoke kamate s obzirom da su te banke sanirane hrvatskim novcem,

a s ono malo što znam u vezi "Podravke" ja sa sigurnošću mogu kazati da je to jedna monstruozna konstrukcija koju su gore zamišljali pojedinci kako nešto napraviti. I njih ne amnestira ništa od te monstruozne zamisli, ali isto tako ne amnestira Hrvatsku narodnu banku da nije bila dužna činiti ono što je bila dužna. Dužna je reagirati na sve promjene nagle u bankarskom sustavu. Ako je propisala da se ne smije mjesečno rasti nego 1%, a u jednom danu banka primi depozita više od svog temeljnog kapitala, Hrvatska narodna banka u okviru svojih ovlasti, nadležnosti i obveza morala je reagirati. Samo da je reagirala ona bi to spriječila. Kao što sam kazao ja u 6. mjesecu prošle godine na Savjetu Hrvatske narodne banke da se zašto ne izvrši nadzor u Hrvatskoj poštanskoj banci i da se ne dostavi izvješće što se tamo čini, kakvi su plasmani. Da se to redovito radilo, od trenutka kad su plasmani bili jer to nisu plasmani iz prošle godine nego iz prethodnih godina, umanjila bi se šteta. Ali to ne amnestira ako je netko nešto činio nelogično, neposlovno ili čak protuzakonito. Ali Hrvatska narodna Hrvatska narodna banka je obvezna reagirati u svim slučajevima koji narušavaju stabilnost bankarskog sustava jer narušavanjem stabilnosti bankarskog sustava narušava se cijelo gospodarstvo Republike Hrvatske. I ako to itko može nadzirati i ako to itko mora nadzirati i jedino može nadzirati, čak ne može ni nadzirati Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka koja plati sav ceh propusta Hrvatske narodne banke. Hvala Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine kolega Marić, vaše izlaganje, vaš rasprava je toliko suvisla, da je svim građanima Republike Hrvatske potpuno jasno i meni kao laiku u ekonomiji također. Potpuno sam suglasan sa vašim ocjenama o nedostatku regulatornih mjera koje su dovele do određenih, da kažem afera o kojima ste govorili. Ali jednom prilikom u razgovoru sa vama ste spomenuli da je u Hrvatskoj ostvarena dobit određenih subjekata, banaka, da ne govorim i još o nekim firmama u iznosu od 220 milijardi kuna. I rekli ste doslovce da prilikom toga razgovora da je čudno da zemlja u kojoj se ostvari dobit od 220 milijardi kuna ili 70 milijardi eura, 30 milijardi eura, 3 puta 7 dvadeset i jedan. Ispričavam se. Da može biti u ovakvoj krizi i recesiji. Gdje su ti novci? Kamo su otišli? Jesu li plovili putem, dakle majki banaka u zemlje iz kojih su zapravo sjedišta tih banaka diljem Europe, da ne govorimo o kojim se bankama radi i o kojim da kažem poslovnicama u Republici Hrvatskoj. Potpuno sam suglasan s vama da Hrvatska narodna banka nedostatkom regulatornih mjera može i proizvodi i narušava stabilnost bankarskog sustava i gospodarstvo Republike Hrvatske i zapravo pripomaže u neku ruku neposredno pljački hrvatskih građana i osiromašenju ukupnog društva. Hvala lijepo. Odgovor na repliku. To je hrvatsko gospodarstvo ostvarilo samo je neravnomjerno raspoređeno. A gdje su ti novci pitali ste me? Pa najviše u bankama, u depozitima na koje se upravo sada isplaćuje te pasivne kamatne stope od 7%. Tamo najviše. Opet dobivaju oni koji su najviše i uzeli. A zašto govorim da je regulatorne mjere što ste dobro primijetili u rukama Hrvatske narodne banke? Pa zato što u takvim uvjetima ne bi se smjelo događati da pod istim uvjetima recimo jedan investicijski fond koji ima obvezu ulagati 60% u nekretnine dobije margin kredit i ulaže 60% u dionice i to tvrtke u kojoj je već vlasnik. A o tome nemamo nikada ni u jednom izvješću Hrvatske narodne banke, o takvim devijantnim pojavama. Ne samo da su to prekršaji, nego to je nešto što šteti hrvatskom gospodarstvu. A zašto? Pa razumijem svakoga od postolara do velikih tvrtki jer znam, iz gospodarstva sam i došao i iz znanosti što muči svakoga. Jednostavno u odnosu poslovna tvrtka i banka samo imate 10 tvrtki u Hrvatskoj koji se osjećaju odlično, a svi drugi osjećaju se jadno u odnosu na poslovni odnos sa bankama. Gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. poprilično aktualno i polugodišnje izvješće iz protekle godine i sva događanja u međuvremenu, a pogotovo kad se povuče paralela sa današnjim današnjim stanjem i na financijskom tržištu i u gospodarstvu Republike Hrvatske. Jasno je iz ovog izvješća da je kriza u razdoblju o kojem danas raspravljamo upravo najsnažnije udarila na Republiku Hrvatsku i na financijski sektor i na gospodarski sektor na ukupno stanje u zemlji. Na to je promptno reagirala Hrvatska narodna banka na različite načine i različitim aktivnostima. Tu je na prvom mjestu ukidanje granične pričuve. Nadalje, tu je smanjenje stope obvezne pričuve za što se zalažemo prilikom svake rasprave o Izvješću Hrvatske narodne banke ovdje u Saboru i u potpunosti prihvaćam i podržavam prijedloge da moramo uvesti politiku diferencirane stope obavezne pričuve za različite vrste kredita poslovnih banaka. Nadalje, intervencijama Hrvatske narodne banke jasno je da je održana ekstremna likvidnost država. Jedna od najznačajnijih posljedica svih ovih aktivnosti i Hrvatske narodne banke i Vlade Republike Hrvatske kroz već spominjano osiguranje štednje građana je to što je zadržano povjerenje građana u banke. U bankarski sustav nije došlo

dolazi i do suprotnog, tj. do povećane štednje građana i do povećanih depozita u poslovnim bankama. Intervencijama Hrvatske narodne banke povećana je i likvidnost u cijelom financijskom sustavu. Hrvatska narodna banka je intervenirala i na kunskom i na deviznom tržištu i na taj način sačuvala i stabilnu kunu. Kako kaže sam sam viceguverner financijski sustav je izdržao udare krize, no do većih problema dolazi upravo u gospodarskom sustavu. Dolazi i do pada bruto domaćih proizvoda za oko 5%, dolazi do pada osobne potrošnje, pada izvoza, do pada proizvodnje što uzrokuje i pad uvoza, do negativne stope rasta investicija, do povećanog broja nezaposlenih, do straha od budućih kretanja i među gospodarstvenicima i među građanima. Naravno da mjerama Vlade i mjerama Hrvatske narodne banke stanje se stabilizira, normalizira i na području gospodarstva. A da je u Hrvatskoj financijski sektor stabilan, da gospodarska kriza u Hrvatskoj stagnira vidljivo je i kad se stanje u našoj zemlji usporedi sa nekim zemljama unije koje su nam do ne tako davno nametali kao primjere. Sjetimo se financijskog sloma u Islandu, pogledajmo danas probleme Grčke, Španjolske, Portugala. Sjetimo se idiličnih priča o gospodarstvu Irske, o gospodarskom čudu u Irskoj. I stanje u našoj zemlji je potvrda kad stavimo takvu jednu paralelu i usporedbu sa tim razvijenijim, bogatijim zemljama da mjere Vlade Republike Hrvatske na području gospodarstva ipak daju određene rezultate, a nove mjere na području kreditiranja gospodarstva o kojima slušamo ovih dana, a imali smo priliku donijeti i određene odluke na sjednicama Hrvatskog sabora zasigurno će pripomoći i daljnjem oporavku hrvatskog gospodarstva. Isto tako, to je potvrda da mjere Hrvatske narodne banke garantiraju financijsku stabilnost u državi i u gospodarstvu i među građanima. Dalje, sinhronizirano sinkronizirano djelovanje kroz aktivnosti mjere Hrvatske narodne banke i Vlade Republike Hrvatske zasigurno će doprinijeti daljoj stabilizaciji i financijskog i gospodarskog sustava u našoj zemlji. Na kraju želim reći da je ovo polugodišnje izvješće Hrvatske narodne banke za prvo polugodište 2009. godine kvalitetno napravljeno, da svjedoči o svim aktivnostima Hrvatske narodne banke Hrvatske narodne banke u promatranom razdoblju, o čijim pozitivnim učincima danas možemo svjedočiti i zbog svega navedenog podržavam ovo izvješće. Zahvaljujem.

u Grčkoj. Sjetite se molim vas kad ste prije 2000. govorili kada je Hrvatska bila zadužena sa 19 milijardi eura, govorili ste o argentinskom sindromu, a sada sa 43 milijarde vi govorite kako je teško u Grčkoj. Mislim da vladajući ne služe zato da se bore sa činjenicama, jer bijeg od činjenica neće nam donijeti ništa dobro. S njima se treba suočiti. Suočimo se samo sa činjenicom o kojima su maloprije govorili i druge kolege, a radi se o Hrvatskoj poštanskoj banci, o državnoj banci koja, o tome je govorio nešto ne spominjući je izravno kolega Marić, gdje se plasiraju dakle neki špekulativni, sumnjivi krediti za kupnju čega? Nekakvih dionica tko zna čiji, tko zna. Možete zamisliti dakle da se tih 100 milijuna kuna stavilo samo u proizvodnju, a vidite kako se to ne događa u poslovnoj banci koja je u privatnom vlasništvu, nego gle čuda u Hrvatskoj poštanskoj banci. Zar se to radi za nečije lijepe oči? Pa naravno da je sprega politike i ovdje odgovornih osoba, da se radi o korupciji, pa to je jasno, jer to se ne događa u pojedinoj poslovnoj banci koja je u privatnoj bazi. Pa vidimo samo trag Hypo-a. I ona također je u državnom vlasništvu, određene savezne države, pokrajine u Austriji. I njoj se događaju malverzacije, sprega politike i sumnjivih radnji u toj banci, čiji kraj seže i ovdje. Mislim kad se odmota ta hobotnica, da će mnoge stvari biti jasnije i mnogo ćemo mirnije živjeti. **Šeks, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice Ingrid, pa mislim da je ako ništa drugo barem utješno usporediti se sa tim bogatijim europskim zemljama kao što je Grčka, kao što je Island, i vidjeti da smo mi ipak poduzeli u našoj zemlji i Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka određene mjere koje nas nisu dovele do situacije koja se događa upravo u tim zemljama koje su članice Europske unije. Kad govorite o problemima u Hrvatskoj poštanskoj banci dobro sjetiti se i nekih drugih banaka, pa evo recimo i Riječke, i ja se u potpunosti slažem sa kolegom Marićem da sustav nadzora i kontrole koji ide sa strane Hrvatske narodne banke prema poslovnim bankama treba unaprijediti, treba biti sveobuhvatan da obuhvati sve aktivnosti poslovnih banaka, ako treba da se i dodatna sredstva osiguraju za rad Hrvatske narodne banke, da imamo kompletan nadzor nad svim poslovnim bankama. Znači nije samo u pitanju Hrvatska poštanska banka, sjetimo se i nekih drugih banaka koje su imale te probleme, uz bolji nadzor, bolju kontrolu koju provodi Hrvatska narodna banka i tome možemo stati na kraj. Hvala lijepo. Gospodine Huška, u svojoj raspravi ste rekli da su mjere Vlade Republike Hrvatske počele davati rezultate. Ja vas molim da mi kažete prvo koje su to mjere, ako ćete dignuti odgovor za repliku. I s druge strane, koji su to rezultati? Da li je to 310 tisuća nezaposlenih, odnosno 70 tisuća više nego protekle godine? Da li je to pad BDP-a od 6,5%? Da li je to pad potrošnje od 15%? Da li je to pad realnih plaća za 2%? Gospodine Huška, da li ste vi svjesni da je tijekom ove rasprave, tijekom ovog radnog dana će 800 ljudi ostati bez posla? Tijekom ove rasprave dva i po sata 250 ljudi će ostati bez posla, a tijekom vašeg odgovora na moju repliku četiri čovjeka će ostati bez svojeg posla bez svojeg posla i dobit će radnu knjižicu. Četiri čovjeka dok vi gospodine Huška odgovarate, i onda mi govorite o tome da su Vladine mjere dale rezultat. Kakve mjere gospodine Huška, to valjda samo vi znate. Odgovor na repliku. Neću ih pojedinačno taksativno nabrajati, već nekoliko puta sam to napravio, ali očigledno to vama ne vrijedi. Reći ću da mjere Vlade su, koje su donešene, koje su u provedbi osiguravaju stabilnost države. Da li jedna plaća koju treba isplatiti državni proračun kasni? Da li ijedna mirovina u Republici Hrvatskoj koja ide iz državnog proračuna kasni ili ima nekih drugih problema u plaćanju koje idu iz državnog proračuna prema proračunskim korisnicima i prema svim ostalima? Ja vjerujem da upravo zbog tih mjera i za vrijeme dok ja vama odgovaram upravo ova četiri radnika neće ostati bez posla. Da ove kreditne linije koje Vlada provodi sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj poslovnim bankama već danas daju određene rezultate, jer vidimo da je postignut veliki uspjeh na ovoj prvoj aukciji kredita, a zasigurno da će se to događati i sa sljedećim aukcijama koje slijede u narednih 10-ak dana. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Jasno je da je ovo izvješće za prvo polugodište 2009. godine izvješće koje pobuđuje dosta pozornosti, kako ovdje nas u saborskoj, u saborskim klupama, a isto tako one …/Govornik se ne razumije./… uvjetovano čitavim nizom aktivnosti i događaja kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, a kada je riječ prije svega i o gospodarstvu i cjelokupnim aktivnostima vezano uz njih. Jasno je da je ta prva polovina 2009. godine bila obilježena financijskom krizom u svijetu, da je ona obilježena i kontrakcijom svjetskog gospodarskog rasta i međunarodne trgovine, te svakako i pogoršanim uvjetima financiranja, i zbog toga je to razdoblje bilo zaista iznimno zahtjevno razdoblje i za provođenje i poslova i zadataka iz nadležnosti HNB-a. Slično kao i u drugim zemljama, ta nepovoljna globalna kretanja su prouzročila naglašen pad izvoza, i snažan rast cijene inozemnoga zaduženja, što je svakako u našem u ovom prvom tromjesečju 2009. godine i rezultiralo izrađenim deprecijacijskim pritiscima na domaćem tržištu. Tijekom te prve 2009. godine svjetsko gospodarstvo prošlo kroz najtežu fazu gospodarske krize, te je krajem tog promatranog razdoblja se počelo pokazivati prvi znakovi stabilizacije. Samo da podsjetim da je i bruto domaći proizvod u euro zoni pao za 4,8% u odnosu na prethodno razdoblje, SAD 3,5, Japan 7,4. Zbog takve snažne kontrakcije gospodarske aktivnosti Vlade i središnje banke u … /Govornik se ne razumije./… zemljama donose dodatne mjere poticanja kroz monetarnu i fiskalnu politiku za vraćanje povjerenja na ta sva financijska tržišta, a toga smo i mi sami bili svjedoci. Znamo da u gospodarstvu 2009., u tom problematičnom razdoblju vrijednost BDP-a pala na godišnjoj razini za 6,5% što je nažalost, prije svega utjecalo i na velik pad volumena izvoza koji je bio također vidljiv u cijeloj regiji. Kao i godišnje smanjenje potrošnje Kada govorimo da je činjenica vezanost tržišta rada, usporavanje i pad same gospodarske aktivnosti dovela i do povećanog pesimizma poslodavaca i to se definitivno pokazalo i na samom tržištu rada, uz jednu onu konstataciju koju i mi danas možemo ovdje izreći, da i u ovim teškim uvjetima privređivanja, zašto ne čudi, dio poslodavaca to je iskoristio, pa je i dodatno, u datim momentima, krenuo u otpuštanje radne snage iako možda nije bilo direktne potrebe da to bude tako, zašto to ovdje ne javno reći. Ali činjenica da je broj zaposlenih osoba išao u odnosu na razdoblje prije toga prema smanjenju. Dakle, nezaposlenih je sve više. Dobro i zgodno je spomenuti da je za razliku od pokazatelja zaposlenosti i nezaposlenosti plaće se sporije prilagođavaju događajima u tom realnom sektoru gospodarstva te je usporavanje rasta od nominalne plaće bilo izraženije od usporavanja inflacija. Temeljem toga se rast realnih plaća također usporio. … /Govornik se ne razumije./… i to je normalno i razumljivo da se privatni sektor brže od javnog sektora prilagođava uvjetima u kome se gospodarstvo trenutno nalazi, a poslodavci su te prilagodbe prvo napravili upravo kroz pitanja samozapošljavanja i zaposlenosti. Interesantno je spomenuti da kad govorimo o cijeni i o cijenama da slabljenje inflacije i inflatornih pritisaka u tijeku prvog polugodišta 2009. ostvareno prije svega u uvjetima pada osobne potrošnje, a što je svakako utjecao i taj jedan pad optimizma vezan uz samu potrošnju. A imajući u vidu buduća moguća nepovoljna očekivanja, a vezana uz i samo ekonomsko stanje i samo kretanje na tržištu rada ta su svakako građani u tim uvjetima i slabije trošili. Interesantno je da u tom prvom tromjesečju se bilježi rast cijena sirove nafte i drugih sirovina. One su ipak, te cijene, na znatnoj razini nego u istom razdoblju prethodne godine. Sama aprecijacija tečaja kune prema američkom dolaru ublažila je pritiske koji su dolazili iz tih izvora. Svakako kada govori o tom dijelu i vezano uz sam tečaj u tih 6 mjeseci kuna je prema euru blago ojačala za nepunih 0,5% i HNB je u u tom periodu htjela i nastojeći ublažiti sami intenzitet deprecijacije, u sklopu deviznih intervencija je 2 puta intervenirala i poslovnim bankama prodala preko 500 milijuna eura, a sa ciljem promjene i tim ciljem i kroz promjenu instrumenata monetarne politike bankama je znatno oslobodila dijelom devizne pričuve koje su onda u tim uvjetima smanjene kunske likvidnosti pojačali su se aprecijacijski pritisci pa je srećom banka se ponovno uključila te je 27. veljače i otkupila od komercijalnih banaka 312 milijuna eura. A onda se nakon toga u drugom tromjesečju ta

tržištu novca onda je i kraj prethodne i sam početak 2009. godine su bili obilježeni napetostima na novčanom tržištu. s time je središnja banka je bila potaknuta na otpuštanje tih dijela prethodno imobiliziranih inozemnih pričuva samog monetarnog sustava što je bilo i propraćeno i restriktivnim kreiranjem same kunske likvidnosti radi stabilizacije tečaja. Te su navedene mjere održale tečaj stabilnim, ali su pojačale tenzije na novčanom tržištu te dodale dobrim dijelom kroz taj povećani promet na novčanom tržištu došlo je do naglog rasta i do rekordne rekordne kolebljivosti kamatnih stopa, dakle određen jednim mjerama u posebnom dijelu dolazi do … /Govornik se ne razumije./… to je to kolebanje samih kamata koji smo i mi ovdje prikazali u ovoj današnjoj raspravi kao jedna od interesantnijih segmenata, elemenata. Sa jedne strane usuđujem se reći, dakle, povećavanje samih prihoda i dobiti banaka, a sa druge strane ne kvalitetnim ili ne principijelnom korištenjem sredstava prije svega za oporavak gospodarstva, prije svega proizvodnje. Interesantno je primijetiti da je riječ o štednji tog našeg domaćeg poslovnog sektora. Tu je zabilježen upola sporiji rast štednih i oročenih depozita u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Svakako to usporavanje raste, štednja poduzeću, bankama posljedica je prije svega smanjenih depozita poduzeća koja su u uvjetima ovog otežanog pribavljanja likvidnosti inteziviralo trošenje svoje financijske imovine iz nekog proteklog razdoblja. Za razliku od samog depozita poduzeća u prvih 6 mjeseci depozita stanovništva su se nastavili rasti, ali nešto umjerenije nego što je to bilo u prošloj godini. Još je nešto interesantno, da osim umjerenog rasta ukupnih depozita, zapaža se nastavak trenda supstitucije i zamjene kunske štednje deviznom, odnosno povećavanjem određenog stupnja eurozilnosti domaćeg bankovnog sustava, dakle povećana je štednja u samim eurima. U poslovanje banaka u tijeku prve polovice 2009. godine dosta je bilo vidljivih poteškoća upravo u naplati određenih dospjelih potraživanja kao i porast lošijeg plasmana o čemu smo se također u dosadašnjoj raspravi ovdje i mi dotakli. Što je na kraju povećao i broj banaka koje su poslovale sa samim gubitkom. I s obzirom da vrijeme neumitno leti mogao bih ovdje reći da je zaključak da unatoč tim uvjetima u kojima se nalazilo domaće gospodarstvo HNB je i ostvarila svoje osnovne ciljeve i zadatke. Jasno je da je ta stopa rasta samih potrošačkih cijena je bila niska i nije bitno odstupala od onih koji su stvarno euro zoni i nekim drugim usporedivim zemljama srednje Europe. Svakako da u vremenu koje je pred nama, posebno da mi ovdje danas pratimo izvješće za prvo polugodište 2009. godine, imamo jedno vrlo interesantno razdoblje, na žalost gospodarski opterećeno problemima, drugo polugodište 2009. godine i svakako da ćemo dobiti u saborskim klupama vjerujem da velikim razmišljanjima odnosno sa zanimanjem pratiti i ovo Izvješće za drugo polugodište a i evo za godinu koja je sada započela. Hvala. Hvala. Dvije replike. Prva je gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** S pravom postavljate pitanje o plasmanima, odnosno postavljate pitanje zašto se ne daju veći plasmani za proizvodnju. Zašto banke to rade? Zašto postoji u biti isti regulatorni mehanizam, za davanje, za kupnju dionica, a osiguranje za to je ledina i za proizvodnu. Takve stvari su u sustavu već krivo postavljene. Temeljno je pitanje zašto isti regulatorni mehanizam, zašto se ne postavljaju upravo ako se već to tako radi, u plasmanu dionica i za kupnju dionica. Zašto se ne osiguraju onda veće pričuve, veće rezerve za takve totalno rizične i špekulativne plasmane, tu sigurno država i vlast je odgovorna. Hrvatska narodna banka u ovom svom Izvješću, ništa nije sporno, ono što je kolegica Dragica govorila i njezin neupitan uspjeh u stabilnosti monetarnog sustava. Ali jednako tako sporno je i ono što se nije našlo u izvješću. Zbog čega šutnja i što je to pokriveno valom šutnje. Zašto se još ovdje neki boje da će biti pod udarom kritike koji stavljaju ta pitanja. To su ozbiljna pitanja koje mi ovdje zastupnici imamo pravo znati i tražimo odgovor od Hrvatske narodne banke. Željko (HDZ)** Jasno je da kada je riječ o gospodarstvu a posebno proizvodnji i svi mi ili vi koji ste imali prilike biti i raditi u proizvodnim tvrtkama znamo da u u velikom dijelu slučajeva osim onih koji su možda dijelom vezani uz monopol, raditi u proizvodnji je iznimno teško. Jasno je da su banke prije svega vođene logikom a zašto to i ne reći, logikom zarade, dakle, oni ispred sebe nemaju prije svega društveni interes nego imaju interes ostvarivanje ekonomskih dobiti na svom tržištu kapitala. I svakako je da je tako na nama, normalno na Vladi ali ukupnom politikom same zemlje, i svim njihovim ciljevima osigurati prioritete. je potrebno, da li treba šutjeti, a tu se prije svega mislilo na nas iz vladajućih da šutimo, dapače, pa evo rasprava koja danas govori o tome da na konstruktivan način, sa prijedlozima, saznanjima, želimo utjecati na tijek aktivnosti, prije svega iako je riječ o izvješću HNB-a ali onda i na postupke koji su vezani i na donošenje Zakona, što je obaveza ovdje u saborskim klupama ali onda naravno da i kroz suradnju sa izvršnom vlasti i sa svim onim ostalim mehanizmima koji postoji u državi da bi se ukupno ne pomoglo gospodarstvu nego ostvarili novi bitni preduvjeti za daljnji razvoj pa i u ovim uvjetima krize. Hvala lijepa. Kolega Turk kazali ste o porastu nenaplativih kreditnih plasmana i problemima u kojima se banke nalaze, pa spomenuli ste proizvodnju kao u najtežoj poziciji gospodarska grana. Pa ja ne vjerujem izvješćima poslovnih banaka, ta porast nenaplativih potraživanja vjerovao bih kada bi bila posljedica procjene Hrvatske narodne banke, a ne procjena samih banaka jer oni time utječu na svoje poslovne rezultate, a kasnije mogu i naplatiti to potraživanje. Kao što mogu ne naplatiti ona koja oni procjenjuju da su naplativa. A što se tiče proizvodnje, nema teže grane za raditi u njoj ali nema teže grane ekonomske u odnosu na poslovne banke. Proizvodnja i poslovne banke to su dva odvojena tijela najteži položaji proizvodnje, oni se tako jadno osjećaju, toliko su nemoćni jer banke njima nude istinu uvijek samo na svoj način. A osjećaju se obično kada nazovu svoju poslovnu banku kao da su nazvali automatsku sekretaricu pa im se javlja: „Ako želite novi kredit, pritisnite 1. Ako želite novu kreditnu karticu pritisnite 2. Ako želite novo Internet plaćanje pritisnite 3. a ako želite obrazloženje zašto su vam kamate veće na odobrene već kredite molimo vas spustite slušalicu“. Hvala lijepo. **Šeks, Hvala kolega Mariću. Potaknuli ste i mene na jedan dodatni segment razmišljanja. Jasno je da su poslovne banke prije svega, u svom radu, u svom osobnom poslu vezane na dobit i na stvaranje novo stvorene vrijednosti i primjereno je da u okvirima ukupnog Hrvatskog gospodarstva te banke, neovisno u čijem su vlasništvu dijele barem jednim dijelom sudbinu tog ukupnog gospodarstva. Točna je i činjenica da i prema rezultatima koje otprilike znamo za godinu koja je iza nas banke to zapravo ne dijele nego su u debelo boljoj poziciji, a onda je jedan od mehanizama, a sami ste to rekli u svojoj raspravi, mogućnost da kroz različite knjižne transakcije tu svoju dobit za to navedeno … smanji kroz nove rezervacije i nešto slično. A kada je riječ o odnosima ulaganja u proizvodnju u odnosu na neke druge od segmenata investiranja, ta priča i tema nije vezana oda nas niti od nas nije vezana čak niti na društveni sustav uređenja, ona je jednostavno vezana uz logiku zarade u biznisu gdje znamo da kroz ulaganje u proizvodnju i kroz tijek od stvaranja nove investicije, pa do realizacije dobiti je ono što banke idu najsporije mogućim novcima novcima kao takvim jer žele prije svega odnosno zadovoljiti svoju temeljnu logiku to je zarada. Jasno je svima nama da nađemo primjerene … uvažavajući zakon slobodnog tržišta i kapitala da upravo razvoj proizvodnje, a on generira novostvorenu vrijednost i razvoj gospodarstva pronađimo te mehanizme koje ćemo u vremenu koje je pred nama dati najkvalitetnije rezultate, dakle ponavljam i u uvjetima krize, ali i u uvjetima izlaska iz krize što se nadam da je pred nama. Završni osvrt, viceguverner Hrvatske narodne banke Relja Martić. Izvolite.

izrečeno između ostalog da je HNB kriva i za Podravku i da je HNB kriva i za Poštansku banku i nezaposlenost, za pad proizvodnje, čak se čulo da potičemo pljačku i gušimo proizvodnju, da postoji manjak regulative, da zbog tog manjka regulatornih mjera je bankovni sustav praktički na rubu propasti. Međutim, istina je nešto sasvim drugo. Ja sam u uvodnom izlaganju pokušao objasniti kako u kakvom stanju u kakvoj smo se situaciji zatekli početkom 2009. godine u ovom razdoblju za koje izvješće vrijedi. Istina je da zato što smo bili krivi nekoliko godina ranije što smo pokušavali usporavati kreditni rast i usporavati inozemnu zaduženost, zbog toga smo bili krivi, da smo jedino zbog toga moli pretrpjeti onaj prvi udar krize, zatvaranja financijskih tržišta, bitne promjene uvjeta u kojima je bankovni sustav djelovao bez da taj sustav doživi kolaps. I da je zemlja i dalje u takvim uvjetima bila eksterno likvidna. Međutim, ne samo to nego i da u nastavku je cijeli taj financijski sustav bio dovoljno kapitaliziran da spremno dočeka i bori se sa rastućim nenaplativim potraživanjem u aktivi. U suprotnom slučaju mi bismo prošli gore od mnogih zemalja, gore od onih zemalja na Baltiku i još gore jer u tim zemljama došlo je do kao što znate realnog pada plaća stanovništva za više desetaka posto. Prema tome, ono što je problem, problem nije raskorak odgovornosti i ovlasti HNB-a, problem je dometa monetarne politike, same. Ako monetarna politika sama djeluje u gospodarstvu problem je njenih mogućnosti i njenog dometa u uvjetima jedne ovako male otvorenog gospodarstva visokoeurovizirane zemlje sa vrlo velikim ogromnim udjelom stranih banaka u sustavu. Prema tome, mi smo zaista u situaciji da moramo usklađivati te dvije politike. Bilo je ovdje i nekih konkretnih pitanja na koje mogu ovdje i odmah odgovoriti. To je recimo pitanje maržnih kredita. Oni su daleko manji i daleko manje značajni od onoga što se spominjalo. Prema podacima koje ja imam iznose u 6. mjesecu svega nekih 135, 136 milijuna kuna, dakle predstavljaju manje od 0,05% 0,05% ukupnih datih kredita. Isto tako mogu dati podatak da je i ustanovljeno u izravnim kontrolama svega nekoliko nepridržavanja i manjih nepridržavanja u kraćim razdobljima, mjerama obvezne pričuve i drugim mjerama monetarne politike. Što se tiče samih instrumenata monetarne politike mi ćemo ih i dalje mijenjati. I kada je u pitanju obvezna pričuva koja usput ne može biti obračunata na kredite nego samo na pasivu i obračunava se samo na pasivu i u slučaju eskontne stope koju usput opet spominjem kako stopu koja nema ama baš nikakvog značaja kreiranja cijene novca, jer mi niti ne vršimo eskont. I u nekim drugim slučajevima mi ćemo naše mjere i naše instrumente mijenjati u skladu sa situacijom i u skladu sa našim zakonskim ovlastima i u skladu sa našim zakonskim zadaćama i u našoj najboljoj vjeri da radimo dobar posao. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Ispravio bih navod viceguvernera da se ne mogu obračunavati stope obvezne pričuve na aktivu, već samo na pasivu. da se ne mogu sada obračunavati po postojećim propisima, ali može se uvesti i na aktivu i na pasivu. I cijela je rasprava današnja išla u tome da Hrvatska narodna banka treba uvesti stopu obvezne pričuve i na aktivu i na pasivu. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda.